S obzirom da je došlo do naknadnog usuglašavanja kubova da objedinimo raspravu o: - Izvješću poslovanju HRT-a za 2013. godinu Izvješću o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2013. godinu. Dogovoreno je da u ime klubova predstavnici klubova govore 25 minuta. I sad ćemo se vratiti na raspravu. Molim glavnog ravnatelja HRT-a da podnese uvodno obrazloženje. Gospodin Goran Radman. Uvaženi zastupnici Hrvatskoga sabora, gospođo zamjenice predsjednika Hrvatskog sabora zahvaljujem na pozivu i prilici da vas

ovaj izvještaj dopustite mi kratko da podsjetim da je vama na uvid dostavljen ovaj Izvještaj o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2013. godinu nakon prethodno završenih procedura ovjera ovjera podataka potrebnih za ovaj izvještaj nadzorni odbor prihvatio je ovaj izvještaj u srpnju 2014. godine i nakon toga je ovaj izvještaj upućen Hrvatskom saboru na razmatranje. na razmatranje. Prije nego smo uputili ovaj izvještaj on je prošao redovite procedure, ovjere, financijskih izvješća, te su ovjere obuhvatile i podnošenje završnog računa Hrvatske radiotelevizije. Ovo je izvješće bilo predmetom revizije, komercijalne revizije neovisnoga revizora i tek pošto su se ispunili ti uvjeti glavni ravnatelj je uputio ovo izvješće nadzornom odboru i zatražio suglasnost za izvještavanje Hrvatskoga sabora o njemu. Isto tako dopustite mi da skrenem pažnju da ovaj tekst izvještaja prati zakonske obaveze Hrvatske radiotelevizije i u osnovi je strukturiran iz dva ključna dijela. Jedan je Izvještaj od provedbi provedbi programa rada organizacijske cjeline Hrvatske radiotelevizije i svih njezinih organizacijskih sastavnica a u drugom dijelu je Izvješće o provedbi financijskoga plana, odnosno financijsko izvješće Hrvatske radiotelevizije. Isto tako dopustite da vam skrenem pažnju na činjenicu da je ovo izvješće prvo izvješće koje podnosim Hrvatskome saboru nakon ispunjenja svoje prve godine mandata kao glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije pa ću u komentiranju ovoga izvješća slijediti logiku programa rada koji sam predložio Hrvatskome saboru prilikom imenovanja za glavnoga ravnatelja. Moj prvi prioritet u realizaciji programa rada Hrvatske radiotelevizije za 2013. godinu bilo je konsolidiranje financijskoga stanja Hrvatske radiotelevizije. Zatekao sam financije u popriličnim problemima opterećene brojnim obavezama koje nisu izvršene u ranijim razdobljima, koje su kumulirane iznosile gotovo jednako kao i ukupan prihod Hrvatske radiotelevizije u godinu dana a poseban delikatan segment financija bilo je rješenje o ovrsi na koju je dobilo pravo Ministarstvo financija nakon završenoga drugostupanjskoga ročišta na trgovačkom sudu u iznosu od 377 milijuna kuna. to rješenje o ovrsi i mogućnost realizacije te ovrhe prijetilo je u tom trenutku i kolapsu financija Hrvatske radiotelevizije, mogućem blokiranju njegovoga rada a posljedično mogućem i stečaju Hrvatske radio televizije. Isto tako kumulirane neizvršene obaveze Hrvatske radiotelevizije dosegnule su vrlo visoki iznos od 800 milijuna kuna neovisno o ovom zahtjevu Ministarstva financija tako da je likvidnost i operativno poslovanje Hrvatske radiotelevizije došlo u vrlo tešku situaciju ispunjavanja svojih redovitih obaveza kako prema zaposlenicima tako isto i prema dobavljačima Hrvatske radiotelevizije. Hrvatske radiotelevizije. Želim vas izvijestiti da su te dvije kritične situacije uspješno sanirane. Prije svega zahvaljujući spremnosti i volji Hrvatska radiotelevizija uspješno je ostvarila nagodbu, izvan sudsku nagodbu sa Ministarstvom financija o restrukturiranju odnosno načinu rješavanja o detaljima rješenja. Imate podatke u samom izvještaju. Kratko bih samo rekao da smo pronašli odgovarajuće zakonito rješenje za anuliranje ovoga potraživanja na način da je Hrvatska radiotelevizija prepustila dio svojih nekretnina za koje nije imala strateške potrebe u iznosu 74 milijuna kuna a ostatak duga riješen je upisom toga iznosa u temeljni kapital Hrvatske radiotelevizije kao javne ustanove. Takvo rješenje omogućilo je deblokiranje financijskih operativnih funkcija Hrvatske radiotelevizije i započinjanje sanacije koja je omogućila da se do kraja godine 2013. godine preuzeto stanje iz ranijih godina a koje kao što znate za 2012. godinu završilo sa operativnim gubicima od nešto malo manje od 30 milijuna kuna i kontinuirano negativno poslovanje u prethodnih 7 godina da u 2013. godini Hrvatska radiotelevizija završi financijski sa pozitivnim rezultatom, sa registriranom dobiti od nešto više od 42 milijuna kuna i na taj način izađe iz jedne vrlo ozbiljne i neugodne financijske situacije. Osim naravno nagodbe sa Ministarstvom financija vrlo stroga interna politika štednje nadzor i kontrola i anuliranje svih onih troškova koji nisu bili u funkciji primarne djelatnosti HRT-a omogućila je odgovarajuće uštede i postizanje ovakve operativne dobiti. Ta dobit bit će knjižena u našim knjigama u funkciji anuliranja prethodni obaveza HRT-a i nagomilanih dugova iz prethodnoga razdoblja tako da ćemo nadam se u narednim godinama pozitivnim poslovanjem postupno moći rješavati i te dugove iz prethodnog razdoblja koji su ovoga trenutka negdje oko 700 milijuna kuna. Druga situacija kojom sam se bavio i posvetio joj 2013. godinu bilo je cjelokupna promjena načina na koji je bio organiziran rad i djelatnost HRT-a. Pristupio Pristupio sam jednom temeljitom i sveobuhvatnom organizacijskom preustroju, prije svega usmjeren ka budućim poželjnim strateškim ciljevima HRT-a odnosno njezinom omogućavanju razvoja kao kao suvremene europske multimedijalne organizacije i pritom dokinuo tradicionalnu organizaciju na medijske silose radija, televizije, glazbene proizvodnje i operativnog poslovanja i nju zamijenio odgovarajućom organizacijom koja je bila koncentrirana na ispunjavanje njezinih programskih funkcija, operativnih, produkcijskih zadataka, tehnološke infrastrukture i razvoja i kvalitetnije i neposrednije upravljanje njezinim poslovnim funkcijama. Taj sveobuhvatan organizacijski preustroj je omogućen i novim aktima, donošenjem novoga Statuta HRT-a i suglasnosti koju je ovaj Hrvatski sabor dao za donošenje toga statuta i ja vam ovom prilikom na tome i zahvaljujem. Preustroj je proveden uspješno tijekom prva dva kvartala 2013. godine. Svi interni akti HRT-a prilagođeni su novome ustroju, a sva radna mjesta, pozicije i funkcije su doživjele svoje odgovarajuće administrativne preinake i promjene na uspješan način tako da nijednoga trenutka, nije sekunde HRT nije zastala niti bila onemogućavana ili onemogućena time u ispunjavanju svojih redovitih poslovnih i programskih obaveza.

Broj rukovodećih radnih mjesta smanjen je sa trećinu, a sva rukovodna radna mjesta proglašena su po internim aktima mandatnim radnim mjestima, iza njih su provedeni javni javni natječaji kako bi se omogućilo svim građanima Republike Hrvatske da se natječu i dobiju odgovarajuću priliku preuzeti neko od tih rukovodnih radnih mjesta. Iako smo imali namjeru provesti te natječaje u cilju privlačenja i dobivanja pažnje svih raspoloživih profesionalaca u Republici Hrvatskoj samo smo djelomično uspjeli u tome da privučemo jedan broj vanjskih stručnjaka stručnjaka na odgovarajuća radna mjesta i ja ovom prilikom mogu reći da iako smo imali tu namjeru nismo u tome u cijelosti uspjeli. Očito HRT ovoga trenutka nije dovoljno atraktivan i zanimljiv poslodavac i relativno mali broj vanjskih kvalitetnih stručnjaka se javljao na te natječaje. Samo neki od njih, a meni je drago zbog toga, su dobili priliku i preuzeli nove dužnosti na HRT-u. Nakon izbora Nakon izbora novoga rukovodstva negdje do kraja svibnja mjeseca novo rukovodstvo posvetilo se izradi naše Strategije razvoja do 2018. godine

Program restrukturiranja dovršen je do kraja srpnja 2013. godine i nakon verifikacije od strane Nadzornog odbora upućen je Vladi Republike Hrvatske koja ga je i prihvatila i prihvatila i HRT, njezino rukovodstvo krenulo je u realizaciju toga programa restrukturiranja koji je sada u već visokoj fazi operativne realizacije na današnji dan. Taj program restrukturiranja bio je koncipiran, zamišljen i njegovi ciljevi su vezani uz tzv. model aktivnog restrukturiranja. To znači kombiniranja odgovarajućih racionalizacija, načina na koji HRT upravlja svojim troškovima, a istovremeno zahtjev da omogući odgovarajuće nove investicije u modernu infrastrukturu i da dosegne ciljeve budućega medijskog i tehnološkog razvoja kako bi uhvatila već zapušten ili zaostao ritam kontinuiranog razvoja jednog suvremenog javnog elektroničkog medija kakav je danas u Europi u okviru europske kulturne politike nužan i potreban u javnom prostoru. Drago mi je ovoga trenutka da vam mogu potvrditi da je uspješno provođenje programa restrukturiranja ne samo dovelo do ovih već spomenutih financijskih rezultata nego da smo uspješno pripremili realizaciju čitavog niza operativnih zadaća vezanih uz naše poslovanje, od kojih je naravno ključna kombinacija smanjenja troškova operativnog poslovanja, racionalizacija i povećanje efektivnosti efektivnosti našega rada. U ovom izvještaju već možete primijetiti kako Hrvatska radiotelevizija je značajno reducirala svoje operativne troškove, a istovremeno uspjela proizvesti veći obim sadržaja, a mi vjerujemo i kvalitetniji sadržaj nego u prethodnim razdobljima čime je njezina efikasnost dovedena u usporedbu sa drugim kvalitetnim ili najkvalitetnijim europskim radiotelevizijskim ustanovama. Uz provođenje Programa restrukturiranja značajno je vezan i cilj ostvarivanja smanjenja troškova rada na HRT-i. Naši Naši financijski izračuni pokazuju da Hrvatska radiotelevizija nije mogla podnijeti broj stalno zaposlenih od 3400 zaposlenih koliko je bilo evidentirano u 2012. godini, te da kroz vrijeme i do kraja ovoga razdoblja restrukturiranja Hrvatska radiotelevizija mora smanjiti broj zaposlenih do razine od 2700 zaposlenih kako bi postigla održivo poslovanje i taj trošak rada, odnosno način na koji rad na odgovarajući način plaća omogući i zadovoljavanje svih njezinih temeljnih programskih funkcija, omogući njezin kontinuirani programski tehnološki i poslovni razvoj i da dosegne onu razinu održivosti poslovanja koju njezin osnivač i njezine obaveze zakonske i ugovorne podrazumijevaju. Programski sadržaji nisu imali značajnijih promjena z 2013. godini. Veći dio godine proveden je u ovoj situaciji financijske konsolidacije i organizacijskog organizacijskog preustroja, tako da su i novi glavni urednici, odnosno urednički sastav je mogao preuzeti upravljanje programskim sadržajima tek negdje polovicom 2013. godine i posvetiti se prije svega strateškim ciljevima programskog razvoja i istovremeno ispunjenju svih zakonskih, ali i ugovornih obaveza Hrvatske radiotelevizije po osnovi ugovora sa Vladom RH. Vama na pažnju, Programsko vijeće koje obavlja nadzor nad programskim funkcijama Hrvatske radiotelevizije zaključilo je za 2013. godinu da je Hrvatska radiotelevizija ostvarila sve svoje programske zadaće utvrđene zakonom i ugovorom, iako su imali niz kritičkih primjedbi na kvalitetu i način na koji su te obaveze izvršene. Mogu potvrditi da su naše programske obaveze i dalje predmet naših svakodnevnih briga. Smatramo da su one na način na koji su utvrđene u zakonu i ugovoru ovoga trenutka doista veliki zahtjev prema Hrvatskoj radioteleviziji. Ispuniti sve njih je vrlo zahtjevno i mi se trudimo u okviru svojih postojećih financijskih i materijalnih mogućnosti izvršavati ih na odgovarajući način. Vrlo sam zadovoljan time što smo u isto vrijeme uspjeli pokrenuti o istome trošku dva nova televizijska kanala. Dakle, HRT kao nove programske cjeline. Stabilizirale su se u 2013. godini i prepoznate u hrvatskoj javnosti kao specijalizirani televizijski kanali namijenjeni kulturi i znanosti u slučaju HTV 3 i informativnog kanala koji istovremeno u sebi ima i čitav niz drugih obaveza pored ostalih i televizijski kanal za međunarodne publike koji se emitira putem satelita i odgovarajućih komunikacijskih uvjeta u čitav svijet. Oba kanala dobila su svoje glavne urednike, njima se počelo odgovarajuće strukturirano upravljati kao i sa ostalih dva televizijska i 12 radijskih kanala. I ja mogu potvrditi da su oni u ukupnoj programskoj strukturi zaživjeli na kvalitetan način, ali materijalne, tehnološke i kadrovske uvjete za njihov razvoj nismo u 2013. godini mogli na odgovarajući način osigurati. Vjerujem da su u međuvremenu postignuti rezultati u 2014. Potvrda da smo bili usmjereni na prave ciljeve kada je o tome riječ. I konačno dozvolite mi da rekapituliram ovakvi ukupno pozitivni ali i dalje vrlo izazovni uvjeti djelovanja poslovanja i organiziranosti Hrvatske radiotelevizije na ispunjavanju njezinih zakonom i ugovorom definiranih obaveza veliko su iskušenje za sve nas koji radimo ili rukovodimo Hrvatskom radiotelevizijom. Ja sam osobno zahvalan svim radnicima Hrvatske radiotelevizije, svojim suradnicima, neposrednim suradnicima što su uložili ogroman trud, napor da se ovakvi rezultati za 2013. postignu u vrlo neugodnim okolnostima našega djelovanja i da postave odgovarajuće temelje za ona dostignuća koja vjerujem da smo u međuvremenu u 2014. i 2015. već usmjereni ostvariti. Istovremeno se zahvaljujem i nadzornim tijelima, Nadzornom odboru Hrvatske radio televizije i Programskom vijeću na nadzoru i praćenju našega rada, na odgovarajućoj suradnji koja je pomogla Hrvatskoj radioteleviziji u ostvarenju njezinih ciljeva. I ja bih osobno naravno želio da je ta suradnja i bolja, ali o tome možete suditi i iz izvješća posebno Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije. Evo gospođo zamjenice predsjednika, dozvolite mi da time i završim svoje uvodno obraćanje, da vam se još jednom zahvalim na povjerenju i na mogućnosti da vam se ovim riječima obratim i da vas pozovem da na odgovarajući kritičan način razmotrite i prihvatite ovo naše Izvješće o poslovanju. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sad ćemo prijeći na replike, Ante Babić. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa gospodine Radman vi ste u svom Izvješću za 2013. godinu se pohvalili sa dobiti od 42,6 milijuna kuna što je kao posljedica jedne restriktivne troškovne politike te izvršenih ušteda što se zapravo u ovom izvješću koje smo pročitali dogodilo prvi put nakon 5 godina. Ali ste rekli da ste prepustili valjda prodali dio nekretnina za podmirenje duga. Pa zanima me kome i koje su to nekretnine bile. Uštedjeli ste na troškovima proizvodnje programa. Kojeg programa? Programa za Hrvate izvan RH, a znadete da je HRT dužan po programskim načelima i u Zakonu o HRT-u dužan proizvoditi i objavljivati programe vezane za Hrvate izvan RH kao i dužan i dužan je proizvoditi programe koji su vezani za javnost u RH o životu i djelovanju Hrvata izvan RH. Bili ste Bili ste nazočni i na Odboru za Hrvate izvan RH kada smo donijeli jednoglasnu odluku da se recimo emisija "Pogled s granice" prebaci na 1. program HRT-a, što se zapravo nije dogodilo. nije dogodilo. Što se zapravo dogodilo? Vi ste zapravo uništili dopisništva u BiH, ne samo u BiH već i u Srbiji i u Mađarskoj ali posebice u BiH i obučili ste nekakve video-novinare koji zapravo izvještavaju iz BiH kao da to nije naš nacionalni interes Hrvata u BiH. I onda vam to izgleda kao da izvještavaju sa sprovoda ili sa vjenčanja. Zato je bilo ružno i otužno gledati recimo predsjednika Sabora gospodina Josipa Leku kako daje izjave iz Posavine držeći sam mikrofon u ruci do mu novinarka postavlja pitanje što definitivno nije

Dakle, popis nekretnina koje su ustupljene kroz Sporazum o namirenju poreznoga duga sastavni su dio ovoga Izvještaja o poslovanju HRT-a, imate ih vrlo taksativno ovdje navedeno. Dakle, radi se o imovini ukupnoj ukupnoj vrijednoj ako se ne varam 74 milijuna kuna. U popisu te imovine nalaze se dvije zgrade u Dežmanovoj ulici u Zagrebu, jedna baraka u Biankinijevoj ulici u Zagrebu, jedna garaža na Savici koju je Savici koju je HRT koristila kao svoj tehnološki objekt. Nalazi se i jedan nedovršeni građevinski objekt u gradu Varaždinu koji je bio započet sa namjerom da se u funkciji regionalnog radiotelevizijskog centra. I nalazi se jedna vila, Vila Čingrija u Dubrovniku koju je HRT nakon ustupanja grada Dubrovnika koristila za svoj televizijski centar u Dubrovniku. Dakle, nijedna druga nekretnina nije bila obuhvaćena ovim sporazumom i sve te nekretnine su onoga trenutka kada je potpisan sporazum predate RH a RH je putem Državnog ureda za upravljanje imovinom preuzela i ovoga i ovoga trenutka je RH i vlasnik tih nekretnina, HRT nema nad njima nikakvu nadležnost. Što se tiče Hrvata izvan Hrvatske imali smo raspravu o tome, razumijem brigu i osjetljivost za tu temu. Specifično prema Hrvatima u BiH mi mi smo kao što znate u ukupnoj strukturi naših dopisništava u inozemstvu zadržali u BiH dva dopisnika. **Zgrebec, Dragica Poštovani ravnatelju već danas ujutro vozeći se u Hrvatski sabor može se čuti vijesti HR-a gdje vaše izjave zauzimaju pola vremena. Nikog drugog u tom prilogu se ne pita o mišljenju ili kontra mišljenju nego vas, na televiziji gdje ste vi glavni ravnatelj u jednoj javnoj instituciji i javnom dobru u kojem nema paralelnog primjera u bilo kojem javnom poduzeću, javnom dobru u vlasništvu RH gdje jedan čovjek ima takve ovlasti. Nije li vam malo čudno, programski gledano, iz aspekta javnog interesa da se radi prilog samo s vašom izjavom na jutro kad vi dolazite u Hrvatski sabor podnositi vaše izvješće? Javno mišljenje o poslu koji ste nam vi ovdje iznijeli sa vrlo smirenim tonom očituje se u više od 400 članaka u hrvatskim tiskovinama kad samo pogledate naslove onda vam je jasno kakva je percepcija javnosti, dakle ljudi koji plaćaju pretplatu HRT-u o ovom što nam vi danas iznosite. To je glavni i objektivni

glavnom ravnatelju što nas je dovelo da na ljestvici medijskih sloboda u Europi padamo sa eksplicitno se navodi zašto padamo, upravo zbog tog promijenjenog zakona, onda smo još išli i mijenjati Statut HRT-a koji je dao još dodatne ovlasti glavnom ravnatelju, povećao je onaj financijski limit pored kojeg se mora tražiti mišljenje na ovo on

Uvaženi zastupniče Mesić, zahvaljujem što slušate Hrvatski radio. Smatram da se radi o jako vrijednom i kvalitetnom mediju koje je od visokog povjerenja hrvatske javnosti i procjene urednika Hrvatskoga radija o tome što će u programima Hrvatskog radija biti njihova su nadležnost. Kao što znate po zakonu a i u praksi glavni ravnatelj glavni ravnatelj HRT-a ne samo da nema nikakve ovlasti, nego ništa ni ne čini kako bi utjecao na programske sadržaje. Moja je briga kao glavnog ravnatelja da staram o tome da HRT ispunjava svoje ispunjava svoje zakonske i programske obaveze. Imam odgovarajuće ovlasti intervenirati u rukovodnu i uredničku strukturu kada procijenim da se događa nezakonitost ili da se ne poštuju zakonske i ugovorne obaveze, ali nemam nikakve ovlasti odlučivati ili suodlučivati o programskom sadržaju. Kada je riječ o tzv. faraonskim ovlastima, dopustite da ispravim vaš navod, statutarno se nije dogodilo ništa što bi promijenilo ovlasti koje je predsjednik uprave u ranijem ili po ranijem zakonu odnosno po ranijem Statutu HRT-a imao, dakle Statutom su zadržane sve ovlastio glavnog ravnatelja koje su, uključujući i financijski limit, dakle nadležnost predsjednika uprave odnosno glavnog ravnatelja da samostalno donosi odluke. Mislim da je u praksi to rješenje zaživjelo, dakle da se radi o dobroj procjeni i nije kritično presudno važno niti je na bilo koji način zbog toga HRT došla u zastoj. Dražen (HDSSB)** Hvala. Ono što sam vam zapravo htio reći i pozvati vas da još jedanput pokušate razmisliti a to je bila ona odluka o gašenju odnosno smanjenju onih 11 dopisništava Hrvatske televizije zbog toga što su ta dopisništva značila za mnoge male sredine, zapravo prenošenje života. Kad ste smanjili ta dopisništva na eventualno jednog čovjeka taj jedan čovjek koji radi dakle prvo mora biti muškarac, muško, mora biti dovoljno jak da nosi kameru, mora voziti, mora montirati, mora snimati i zapravo dovedena su ta dopisništva u gotovo nemoguću situaciju. Ja ne vjerujem da su ta dopisništva toliko veliki trošak radu i poslovanju HRT-a, a njihova uloga u životu tih malih lokalnih zajednica u kojima su oni sudjelovali kao doprinos doprinos javnosti, općoj prisutnosti tih sredina u javnom prostoru je neizmjerno velik. I siguran sam da zapravo tom odlukom niste puno uštedjeli a da je zapravo nanešena poprilična šteta tim zajednicama u kojima, koje su osakaćene, zapravo njihova dostupnost javnom prostoru je znatno osakaćena i smanjena zapravo smanjenjem broja ljudi u tim dopisništvima na eventualnog jednog ili dvoje, ne znam koliko ih je ostalo. Jer kaže ponovno taj jedan čovjek koji je ostao on tada mora biti svet. Praktički tu više ne mogu raditi žene, taj čovjek mora nositi kameru, mora snimati, mora biti novinar, montažer, vozač i sve. Mislim zaista su ta dopisništva dovedena u jednu jako tešku i nemoguću situaciju. I pozvao bih vas ako možete da još jedanput preispitate zapravo tu odluku i da vidite da se ta dopisništva zapravo ponovno ojačaju. Hvala. Odgovor na repliku Goran Radman. **Radman, Goran** Zahvaljujem na vašem pitanju. Dopustite mi samo da kratko objasnim da smo restrukturiranje dopisništva proveli kao dio cjelokupnog restrukturiranja HRT-a sa ciljem postizanja odgovarajućih razvojnih Dakle, istovremeno smo željeli smanjiti i operativne troškove i povećati učinkovitost rada naših dopisništvima. U tzv. malim dopisništvima njih 11 u to vrijeme kada smo započeli njihovo restrukturiranje bio je 51 zaposlen, od tih 51 zaposleno bilo je svega 12 novinara i ukupno 11 kamera kojima su koristili, bila su isključivo dopisništva Hrvatske televizije i nisu radila za Hrvatski radio odnosno za internetske i teletekst funkcije HRT-a. Ovim promjenama omogućili smo da multi vješti novinari koji su bili i obučeni za te poslove i zadatke preuzmu sve one funkcije koje su nekada imali tih 11 dopisništava. Danas imamo u dopisničkoj mreži, dakle u toj kategoriji 30 novinara sa 30 kamara, 30 mikrofona, 30 fotoaparata, obučenih da svojim radom servisiraju cjelokupnu mrežu. Broj priloga koji oni proizvodu višestruko je veći od broja priloga koje su ranije proizvodila naših 11 dopisništava, a istovremeno smo gotovo na polovinu smanjili troškove njihovoga rada iako su njihove neposredne plaće povećane. Dakle, to je razvojno restrukturiranje. Mi smo realizacijom toga projekta zadovoljni, smatramo da smo postigli odgovarajuće ciljeve, svjesnim smo svih iskušenja koje naše kolege na terenu ovoga trenutka imaju da bi neke tehničke, organizacijske, infrastrukturne hendikepe takvog načina rada u cijelosti mogli ispuniti ali ne vidimo da ćemo odustati odnosno ne bi željeli da odustanemo od tih ciljeva. Očekujemo već do kraja ove godine da će se ti ciljevi u cijelosti prema našim internim planovima moći ostvariti. Nisam siguran, mislim da je 50% ukupnih dopisnika žena i svi su bivši zaposlenici, njih 51 još uvijek zaposlenici HRT-a. **Zgrebec, Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ravnatelju, bili ste kontradiktorni u ovome što ste čitali. Naravno proteklo je dosta vremena od vremena kada ste vi to možda i napisali pa do danas kada to morate interpretirati. Prije svega rekli ste da je proces restrukturiranja završen a nakon toga ste rekli da se u procesu restrukturiranja očekuje dodatno smanjenje broja zaposlenih što dakle znači da proces restrukturiranja nije završen. Jednako tako rekli ste da ste uspjeli financijski ustabiliti javni servis, sjajno ste to napravili. Ja nisam veliki financijski stručnjak ali i ja bih mogla lijepo nekretnine nekretnine koje je Hrvatska radiotelevizija posjedovala dati za dug i evo sve smo riješili. Pa je tako primjerice Varaždin koji je bio vrlo perspektivan ostao bez svoje nekretnine, Dubrovnik, Zagreb itd.. Kakve Kakve uštede su postignute time što su dokinuta dopisništva diljem Hrvatske, primjerice i dopisništvo u Bjelovaru gdje je bilo prvo i ratno dopisništvo niste nam rekli? Spominjete broj zaposlenih, još uvijek ne znamo točnu brojku pa možda ćete nas prosvijetliti eto danas ovdje da znamo koliko napokon ljudi radi na javnom servisu. Osim toga, pohvalili ste se da je programsko vijeće reklo da ste ispunili sve zadaće koje propisuje ugovor sa Vladom Republike Hrvatske. To je apsolutno netočno zato jer vam mišljenje programskog vijeća iz srpnja 2014. godine nalaže da se preispita ugovor sa Vladom Republike Hrvatske jer nisu ispunjene zadaće koje u tom ugovoru stoje. Osim toga ima čitav niz problema sa donošenjem statuta na HRT-u jer ako niste znali 21% svih hrvatskih novinara radi upravo u vašoj kući a zamislite čuda, mišljenje Ministarstva kulture izuzeto je od donošenje statuta medija. I za kraj, o vašim postignućima najbolje govori da je rad glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije ocijenjen mizernom dvojkom. **Zgrebec, **Radman, Goran** Mogu ukratko odgovoriti. Ja sam razumio da ova ocjena je jedna od dvije moguće, zadovoljava ili ne zadovoljava a ne da se odnosi na školsku ocjenu 2. Dopustite da sam krivo razumio. Dakle moguće je da vi imate neku drugu interpretaciju. Kontradiktornost u izjavi oko restrukturiranja ne postoji, ja sam ovdje rekao da smo završili sve poslove vezane za restrukturiranje onog dijela poslovanja Hrvatske radiotelevizije koji se odnosi na naših dopisništava. U međuvremenu provodimo restrukturiranje naših centara, njih 8 u Hrvatskoj i počinjemo sa restrukturiranjem zagrebačke centrale Hrvatske radiotelevizije i očekujemo da ćemo Hrvatske radiotelevizije dovršiti u okviru plana restrukturiranja a to znači do kraja 2017. godine. Što se tiče točnog broja zaposlenika, imate ga i u ovom izvješću, dakle mi svaki mjesec obavještavamo i javnost i sve zainteresirane o aktualnom broju zaposlenika na Hrvatskoj radioteleviziji za 2013. godinu taj broj je smanjen za 50 zaposlenika a on je danas već i značajno niži. Dakle Hrvatska radiotelevizija ovog trenutka zapošljava sa 2960 zaposlenika u odnosu na 3400 koliko sam ja bio kada sam preuzeo dužnost i preuzeo. Dakle, to je sve, hvala. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, gospodin Đurović, nakon što sam ja digao tablicu je rekao dajte mene da i ja dignem. Pa ja sam bio prije njega, ali vi imate prema meni očito neki, ja ne znam, ali nećemo sada, ne bih htio prejudicirati stvar ali mi smo bili dobri i htio bih da ostanemo dobri. No, ono što sam htio ravnatelju, glavnom ravnatelju Hrvatske televizije izreći je to da pored svih ovih eto izvješća koje je pozitivno u pozitivi 42 milijuna kuna, preustroj organizacijski, preustroj, konsolidiranje, rekonstruiranje Hrvatske televizije pa da nam i kaže i još neke stvari koje nije izrekao pri tome a dosta su bitne i financijski poprilično teške. A to su broj tužbi koje su djelatnici Hrvatske televizije uputili prema svojoj bivšoj matičnoj, uglavnom bivšoj ili sadašnjoj matičnoj ustanovi, dakle neki zaposlenici a i neki bivši zaposlenici. Dakle koliko su teške financijska, ako bih mogao znati te tužbe, koliko tih tužbi ima a napose tužbe koje su ne samo od djelatnika Hrvatske televizije nego i druge. Dakle koliko je aktiva financijska teška tih tužbi u slučaju da, ja ne znam, neću prejudicirati sudsku odluku ali ne daj Bože da to sve legne na leđa Hrvatske televizije. Drugo, vi sami znate da Hrvatska televizija, to nam niste rekli, tehnološki zaostaje i za obje komercijalne, ja ih znam dvije, sada možda ima više, za obje komercijalne televizije. Kako objašnjavate da imate višak prihoda od 42 milijuna kuna, da restrukturirate, konsolidirate a istovremeno tehnološki zaostajete za malobrojnije ekipiranim i malobrojnim po broju zaposlenika, televizijama kao što su neke naše komercijalne televizije. To se vidi po drmanju slike kada god prenose iz Osijeka, iz otkuda god, stalno se trese slika. **Zgrebec, Dragica Evo vrlo kratko. Posljednja brojka koje se sjećam iz naših internih podataka je negdje oko 840 aktivnih sudskih sporova koje Hrvatska radiotelevizija ovoga trenutka ima otvorenim. Mislim da se negdje oko 40% ukupnih sporova odnosi na sporove sa bivšim ili ili sadašnjim zaposlenicima Hrvatske radiotelevizije. Dakle to su najvećim dijelom naslijeđeni pravni sporovi od ranije. Osobno sam kao glavni ravnatelj dao prioritet rješavanju radnih sporova sa zaposlenicima i smatram da se sa tako puno otvorenih radnih sporova ne može uspješno ostvarivati rukovođenje Hrvatskom radiotelevizijom niti ostvariti ciljeve koje sam zacrtao. Stoga smo u onoj mjeri aktivno u kojoj smo to mogli pristupili ili izvansudskim nagodbama ili nagodbama ili namirenju odgovarajući zahtjeva koji su bili opravdani iz ranijih razloga. Doista ovoga trenutka ne mogu procijeniti kolika je financijska vrijednost tih sporova, međutim u ovom izvješću vidljivo je da smo neke od tih sporova vrlo uspješno riješili u okviru postojeća financijskog plana, dakle da nije došlo do nikakvih prekoračenja planiranih stavaka po toj osnovi. Brojke koje sam vam spomenuo ne obuhvaćaju brojke tzv. ovršnih postupaka koji nisu neposredno u nadležnosti HRT-a koje smo našim modelom poslovanja prepustili odvjetničkim uredima i koji ih na naš zahtjev i uz našu suglasnost vode. On je puno veći od ovoga jer je u trenutku kada smo pokrenuli taj niz ovršnih zahtjeva, tih ovršnih situacija bilo nagomilano u ranijim godinama jako puno. Doista se ne sjećam ovoga trenutka brojke, ali znam da se ona kontinuirano iz godine u godinu smanjuje. Što se tiče tehnologije, mogu samo reći da smo uspješno pokrenuli investicijski ciklus i da su prvi rezultati dovršenih investicija u promjenu infrastrukture i profesionalne opreme koju koriste naši zaposlenici već vidljivi. Nažalost, u 2013. toga još nije bilo. Štovana gospođo dopredsjednice Sabora, gospodine ravnatelju. To o poslovanju nemam šta tu puno pričat, niste ni imali u što potrošiti jer mi dajemo članarinu, odnosno pretplatu, prodali ste, nemam ništa protiv da ste to prodali i dali, možda ste dobro i napravili, smanjili broj djelatnika i to je u redu, a niste imali na što potrošiti jer radite iz arhive partizanske filmove od '46. i stalno ih prikazujete, nikakve programe nove ne proizvodite, kvalitetne koji bi vas koštali. Na što ste imali potrošit ustvari te novce. Stručno novinari vam ne govore hrvatski, lektori ne rade svoj posao. Međutim, ono što ja želim vama replicirat je glavno, a to je da ste vi rekli da je HRT ostvarila sve svoje programske zadaće. Možda jest, ali pitanje je koje su vaše zadaće kao ravnatelja HRT-a. Ja smatram da vi preko HRT-a mijenjate svjetonazor hrvatskom narodu, da promovirate ljude koji na neki način nisu voljeli ovu Hrvatsku, zovete ljude iz regiona koji nemaju veze, a region Austrija i Italija njih ne zovete nego ovo ovdje a la Rade Šerbedžija i ta provenijencija. I da jednostavno Domovinski rat uopće banalizirate, a da glorificirate Drugi svjetski rat, partizansku borbu tobože prikazujete težinu borbe na kojoj je nastala ona bivša država, a ova današnja kao da i ne postoji i kao da nije nastala u krvi i u suzama. Jedan put na dan Vukovara pustite dvi ure programa i to više svađu nego suštinu.

Odgovor na repliku, Goran Radman. Hoćete odgovarat? Ne. Goran Marić, replika. Hvala lijepa. Gospodine Radman, jedno od temeljnih načela upravljanja je da od ovlasti odgovaraju odgovornostima. Mislim da Ravnateljstvo i Nadzorni odbor se ne mogu žaliti na ovlasti jer rijetko koja javna ustanova ima takve ovlasti kao što imaju tijela HRT-a. Ali neke pojave me neuobičajene upućuju da odgovornosti ne odgovaraju tim ovlastima. Primjerice, prije godinu dana ovdje kad se raspravljalo o 2012. godini inzistirao sam i rekao da nema nikakvog razloga da izvješća dolaze do 31. svibnja za proteklu godinu ako je izvješće o Nadzornom odboru prihvaćeno na sjednici Nadzornog odbora 11. srpnja prošle godine, a onda na sljedećoj sjednici 27. srpnja ponovno raspravljano o istom izvješću. Pa onda se nije znalo koje izvješće treba dostaviti Saboru pa dva mjeseca nakon toga se upućuju oba izvješća i dopunjeno i ono prethodno Saboru. Nakon toga 1. listopada 2014. predsjednik Sabora mora pisati HRT-u i vraćat vam izvješća da kaže da ne mogu dva doći izvješća nego samo jedan. Nakon toga predsjednik Nadzornog odbora dostavlja bez sjednice Nadzornog odbora samo jedno koje je odabrao on. Ne ulazim u pravo koje je odabrao. Ali danas je veljača i razgovaramo o 2013. godini. Toliko o izvješćima. samog sadržaja izvješća, članak 215. predviđa da se mora imati skraćeni oblik izvješća kad prelazi 30 stranica. Za izvješće o poslovanju nema skraćenog izvješća, a za Izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a ima skraćeno izvješće ali bi bilo bolje da ga nema. U tom izvješću nema ništa osim 92 puta je napisano pogreška knjižna oznaka nije definirana. Evo to je uskraćeno …. Žao mi je što moram reći, ovo je uradak koji vrijeđa Hrvatski sabor kao uradak predškolske dobi.

Zahvaljujem na tom pitanju. Doista kada je riječ o ispunjavanju zakonom definiranih obaveza HRT-a prema Hrvatskom saboru postoji problem sa vremenom. trudimo, nastojimo skratiti vrijeme potrebno za izvještavanje. Čini mi se da smo u 2013. uspjeli donekle u tome jer se prethodnih godina nije uspjelo u tako kratkom vremenu završiti sve procedure zakonom, a kao što znate one obuhvaćaju podnošenje završnoga računa, one obuhvaćaju predmet nadzora komercijalne revizije nad tim podacima iz završnoga računa, one podrazumijevaju i prihvaćanje od strane Nadzornog odbora odgovarajućeg izvješća komercijalnog revizora, izvješća glavnog ravnatelja i onda upućivanja toga u Hrvatski sabor. izvještaju o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za koju je odgovoran glavni ravnatelj, dakle ja mogu samo potvrditi da su sve te obaveze izvršene uredno, a da smo u 2014. uspjeli donekle i skratiti to vrijeme pravovremenim odabirom putem javnog natječaja komercijalnog revizora koji će onda nadamo se i skratiti to vrijeme i za dalje. Prema Hrvatskom saboru upućeno je samo jedno izvješće o poslovanju koje je prihvatio Nadzorni odbor, a za izvješće Nadzornog odbora glavni ravnatelj nema neposrednih nadležnosti, niti odgovornosti. Hvala lijepo. ja ću se u svojoj replici ograničiti na financijske pokazatelje poslovanja HRT-a. Dakle, vi ste govorili o financijskoj konsolidaciji i doista moram priznati da je bio pravi izazov doći u financijsku situaciju u kakvu ste došli kad ste stupili na mjesto ravnatelja. Dakle, rekli ste da je potkraj 2013. riješen problem starog poreznog duga izvan sudskom nagodbom sa Ministarstvom financija. Dakle, potpisan je sporazum kojim je definirano podmirenje poreznog duga s naslova neplaćenog PDV-a za razdoblje 2006. do 2008. i s naslova neplaćenog poreza na dobit čak iz 2004. godine. Sve to je bilo u ukupnom iznosu od 378 milijuna kuna. Dakle, dio duga u iznosu od 81 milijuna kuna je podmiren ustupanjem državi određenih HRT-ovih nekretnina, dakle određenih zgrada i zemljišta dok je preostali dio duga u iznosu od gotovo 300 milijuna kuna povećan, dakle za taj iznos je povećan temeljni kapital HRT-a. Međutim, u toj financijskoj konsolidaciji o kojoj ste govorili isplivao je dodatni gubitak. Dakle, stari gubitak od gotovo 400 milijuna kuna, odnosno onaj na akumulirani iz ranijih godina od 335 milijuna povećan je, dakle na ukupno 742 milijuna kuna ili za 122%. Dakle, poslovnu 2013. godinu HRT je završio pozitivno. Dakle, prekinut je onaj jedan negativni niz, dobit iznosi 42 milijuna kuna. Međutim, upravo obzirom na potrebu suočavanja sa tim naakumuliranim gubitkom iz ranijih godina u iznosu od 0,7 milijardi kuna postavljam pitanje kako mislite, dakle kojim to još dodatnim mjerama sanirati taj gubitak jer uz ovu razinu dobiti trebalo bi vam otprilike 17 godina da anulirate te gubitke. Da li, dakle postoje još neke dodatne mjere obzirom na kontekst da je ovoga trenutka HRT zadužen sa 5 kredita u ukupnom iznosu od preko 300 milijuna kuna. **Zgrebec, Dragica Doista nezavidna situacija sa financijama opteretila je povijesne knjige Hrvatske radio televizije i naša sposobnost da pozitivno poslujemo u budućim godinama najbolji je garant uspješnog saniranja svih tih dubioza iz prethodnih godina. Dakle, nema tu neke velike čarolije osim upornoga odgovornog upravljanja troškovima Hrvatske radiotelevizije. S druge strane, poduzeli smo odgovarajuće mjere na tome da restrukturiramo naše financijske obaveze i da u onoj mjeri u kojoj to možemo iz aktualnog poslovanja postupno smanjujemo te terete. Restrukturirani su krediti koji su preuzimani ranijih godina posebno oni kratkoročni sa visokim kamatnim stopama zamijenjeni dugoročnim sa nižim kamatnim stopama, a meni je drago da vas mogu izvijestiti da smo s kraja 2014. i 2015. konačno počeli i isplaćivati i glavnice tih komercijalnih kredita što u nizu od desetak godina prije toga nismo bili u mogućnosti. Hvala Većinom ste govorili o restrukturiranju, manje o programu, a kada ste govorili o programu i programskim sadržajima rekli ste da HRT se pridržava ugovora koji je potpisala sa Vladom i Zakona o HRT-u koji vam govori jasno šta je u stvari obaveza HRT. No međutim, niste spomenuli, a ja ne znam zašto niste spomenuli i bilateralne sporazume koje je Vlada RH preuzela. Recimo tako jedan sporazum, a vi znate za njega jeste o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i srpske u Hrvatskoj. Sporazum koji je Vlada potpisala 2004. godine, a time je i Vlada i ovaj Sabor i država preuzeli obavezu na sebe da preko svog javnog preduzeća a to je upravo HRT realizira ono što se sporazumjelo, a to je osnivanje redakcije na srpskom jeziku na HRT-u, a to na žalost evo posle 11 godina nije napravljeno. Iako smo čuli dosta opravdanja do sada a to je da se treba menjati organizacija. Evo proveli ste rekonstrukciju, restrukturiranje, nije bilo para. Evo vidimo da ste podebljali vladin temeljni kapital, odnosno državni u u javnom preduzeću i imamo dva nova kanala. Ja ne znam u čem je problem i sami ste, odnosno HRT ima svog predstavnika u mešovitom odboru. Na žalost, normalno vi niste na tim sastancima, ali uvek pošaljete predstavnika i uvek mi imamo neko obrazloženje. Na žalost uvijek kršimo članak 7. ovoga sporazuma. Ja ne znam dokle ćemo mi da tako kažem evo posle 11 godina da na takvim sastancima trpimo objašnjenja. Nikad nerealizirano ono što smo se sporazumjeli ili možda čekamo kao što piše u zadnjem članku članku da se ovaj sporazum sklapa na određeno vreme. Možda da istekne mu rok, jel' tako? Ovdje kaže svaka stranka može pisano, diplomatskim putem otkazati sporazum i u tom slučaju prestaje posle 6 mjeseci. …/Upadica Zgrebec: Hvala lijepa./… Odgovor na repliku, Goran Radman. Molim vas još jedanput držite se vremena. Ima puno prijavljenih i puno replika. Zahvaljujem na pitanju. Dakle, moje viđenje mogućega pravca odgovora na ono što ste pitali je sljedeće. Prilikom potpisa ugovora sa Vladom RH obje su strane, dakle Hrvatska radiotelevizija i Vlada Vlada RH usuglasile odgovarajuće obaveze koje HRT treba ispuniti u svom 5-godišnjem razdoblju trajanja toga ugovora, dakle do konca 2017. godine. Naše očekivanje je bilo da Vlada Republike Hrvatske sa svoje strane da su sve popisane obaveze HRT-a istovremeno usuglašene i sa svim međunarodnim ugovorima, sporazumima i obavezama koje je Vlada Republike Hrvatske u međuvremenu preuzela. Ja sam samo potvrdio da mi sa naše strane nastojimo sve svoje programske obveze utvrđene tim ugovorom provoditi odgovarajuće, da nismo nužno uvijek zadovoljni kvalitetom ali da kada je riječ o formalnom zadovoljavanju naših obaveza utvrđenih tim ugovorom mi njega provodimo. Naravno obje strane u bilo kojem trenutku mogu pristupiti aneksiranju, dopuni ili mijenjanju toga ugovora ukoliko postoje okolnosti što ćemo mi vjerojatno kao HRT-a i učiniti ove godine tražeći od Vlade da na odgovarajući način promjeni taj ugovor. Dobrodošle su odgovarajuće preinake i sa strane Vlade RH. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Linića, Vukšića, Hodžića kolega Branko Vukšić.

Meni je pisalo, ja ne mogu znati jel' je ili nije. Izvolite.

vezano uz ova dva izvješća, Izvješće o poslovanju HRT-a i Izvješće o radu Nadzornog odbora. Činjenica je da nije bilo kvoruma. Svi mi znamo da je obaveza vladajućih da osiguraju taj kvorum, nažalost kvoruma nije bilo. No međutim, moram dodati još jedan detalj, odbor nije zaprimio ni mišljenje Vlade o Izvješću Nadzornog odbora HRT-a. Čisto istine radi s obzirom da je u početku rečeno nešto drugo. Hvala vam lijepo. Kolega Vukšić, izvolite. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi ravnatelju HRT-a, uvaženi predsjedniče Nadzornoga odbora, uvažene kolegice i kolege. Na samome početku bih se malo osvrnuo na dosadašnji tijek rasprave, ono što smo čuli od kolege Mesića i kolegice Glavak. Oni su u potpunosti u pravu. Kada smo raspravljali o Zakonu o HRT-u tada smo već rekli da ravnatelj HRT-a ima faraonske ovlasti. mislim da smo nas troje bili najveći protivnici toga zakona, proglasili smo ga, predvidjeli smo sve ono što se dogodilo kako će i Međunarodna zajednica reagirati na zakon koji je donesen u ovom Saboru. I nije točno da zakon daje iste ovlasti ovaj zakon kao što je davao onaj prethodni. Onaj prethodni zakon, mada smatram da nije bio dobar, je bio bio demokratskiji na entu potenciju od ovog zakona koji danas imamo. Ovaj zakon je stavio u centar jednu osobu i ta osoba ima pravo raditi što želi na HRT-u što se uostalom vidi po otkazima na HRT-u ili prijetnjama ili onome što se propisuje na HRT-u a to je zakon šutnje. Kolega Mesić je na početku rekao da je jutros slušao, vidio ne znam nisam shvatio da je jedino kolega Radman dao izjavu o tome što će se događati, druge strane nema. Međutim, postoji još nešto. Kad je bilo zadnje izvješće ili rasprava o HRT-u tada je bio moj odgovor na gospodina Radmana, mojeg nije bilo, ono što sam ja govorio toga nije bilo. To je profesionalizam HRT-a. A sad idemo, probat ću se skoncentrirati na ono što bi trebalo govoriti o izvješću samome. Na samome početku tek nekoliko, za ovo izvješće ali i u suštinu poslovanja HRT-a, bitnih podataka. U 2013. u odnosu na 2012. HRT je prihodovao 34 milijuna manje ali je na kraju 2013. godine bio u plusu 42,5 milijuna kuna za plaće i ostala primanja o kojima HRT dakle ravnatelj, dakle predsjednik nadzornog odbora uporno odbijaju Saboru podastrijeti podatke pod izlikom da su u javnoj tvrtki plaće i aneksi ugovora poslovna tajna što je svjesno kršenje zakona. Ali Kukuriku koalicija dopušta da ravnatelj s faraonskim ovlastima za nos povlači milijun i 200 tisuća pretplatnika. Znači, za plaće je potrošeno 523 milijuna kuna. 31 milijun kuna više nego u 2012. Sad je najzanimljivije za proizvodnju programa potrošena su 252,7 milijuna kuna, u odnosu na 2012. čak 91 milijun kuna manje. Još jedan zanimljiv podatak koji oni koji se bave tim poslovima će shvatiti. Za usluge Odašiljačima i vezama državnoj tvrtki plaćeno je 124,5 milijuna kuna, a da nitko, mada je iz Odbora za medije i u razgovoru s ministricom kulture bilo inicijativa, nije obrazložio mogu li troškovi usluga Odašiljača i veza biti manji, mora li se poslovanje Odašiljača i veza utrošiti taj silni novac. Što to košta 124,5 milijuna i zašto država ne skrbi o svom novcu? Ne o svom novcu, novcu poreznih obveznika. Zar nije vrijeme da se u siromašnoj državi poput Hrvatske, u državi u kojoj i oni koji doslovce gladuju moraju mjesečno plaćati 80 kuna, državne tvrtke se trebaju prestati razbacivati s novcem. Je li osnovna zadaća HRT-a stvarati profit kao što je bilo profita na kraju 2013. ili je osnovna zadaća HRT-a stvarati program koji će zadovoljiti javni interes? Informirati, educirati i zabavljati one koji taj program financiraju. A javni servis u 2013. godini financiralo je oko 1 milijun 239 tisuća ljudi svakoga mjeseca. Među njima je i trećina građana koji živi ispod granice siromaštva. Tim ljudima ovih dana kucaju na vrata inkasatori kontrolirajući tko ima radio, televizor ali i računalo. U stan ne smiju, legitimiraju ne smiju, kažnjavati zbog neplaćanja naknade ili tv pretplate ne smiju, ali smiju tobože službene osobe plašiti ljude. Iz zakona je jasno da oni koji imaju televizor ili radio trebaju plaćati naknadu 80 kuna, ali nije jasno zbog čega bi trebali plaćati naknadu oni koji nemaju televizor ni radio ali imaju računalo primjerice priključeno ili na B.net, ili na Maxtv, ili na AMIS ili neku drugu kabelsku mrežu koja naravno plaću te mreže kao što i HRT dobiva naknadu od kabelskih i satelitskih mreža koje ih emitiraju u svojemu paketu. Ali vratimo se onim prije iskazanim brojkama pretočenim u ono zbog čega HRT i postoji a to je briga, a to je prije svega radijski i televizijski program o čemu je i najviše u izvješću i ima govora. Je li on bolji nego što je bio u 2012.? To je osnovno pitanje, ne koliko je milijuna, to je vrlo važno da posluje HRT u plusu. Što je restrukturiranje HRT-a donijelo dobro za 1 milijun i 239 tisuća platiša programa? Vidi li se rezultat restrukturiranja na ekranu? Ako se ne vidi sada odnosno 2013. jer se vidi u 2014., 2015.? I je li kaosa manje nego što ga je bilo prije dolaska ove uprave na čelo HRT-a, javne televizije koja bi u razvoju demokracije trebala igrati jednu od vodećih uloga? Kako ju igra na početku je rekao gospodin Mesić. Javna televizija koja bi trebala biti ne navijačka, politički i ideološki nesvrstana, bez crnih lista koje i dalje postoje s tim da su na tim crnim listama neki stari i neki novi klanovima, šefovima, političkim i kapitalističkim moćnicima nepoćudni čudi a na bijele se liste kao stupovi društva stavljaju osumnjičenici i osuđenici oni koje moćnici guraju u prve redove da bi obavljali prljave poslove na ekranu. Jesu li te ne više tako crne brojke i poslovanje u plusu u dosluhu s onim što je na ekranu ili je poslovanje u raskoraku sa sadržajem? U ostalom što je poslovanje ili još preciznije dobro poslovanje HRT-a je li to razlika između prihoda i rashoda ili poslovanje spada prije svega program i sadržaj, ono zbog čega HRT i postoji? Što govori struktura troškova u ovom izvješću, što se govori, što se govori u izvješću o ostvarenju programa HRT-a u programskoj jedinici program? O čemu se to čemu se to HRT restrukturira ili još jasnije kada će se restrukturirati program, kada će se restrukturiranje opaziti jasnije i u većoj mjeri i na ekranu? Kada će se prestati proizvoditi kaos koji je konstantan na pristranu, koji je već lagano se prestrojava na onu drugu HDZ-ovu stranu? Pa tako u plavnom salonu oni koji jedva čekaju Karamarka već dijele fotelje. Je li to javna televizija ili bi javna televizija morala jednako funkcionirati bez obzira tko će za nekoliko mjeseci upravljati državom? Dobar ravnatelj bi bio onaj ravnatelj kojeg bi ostavila na toj itekako važnoj i utjecajnoj funkciji i neka druga saborska većina što se od 2000. dogodilo jedino s Mirkom Galićem kog je podržala i HDZ-ova Vlada i SDP-ova Vlada. Naravno pod pretpostavkom da ga i nova saborska većina ostavlja na čelnom mjestu ne zbog služenja već zbog reda, rada, objektivnosti i provođenja u praksi načela javnoga servisa. Iako je na radiju dolaskom prve, one privremene uprave a potom i ove stalno bile revanšizma i političkog kadroviranja Hrvatski radio je u cjelini Hrvatskoj televiziji nedostižni metar za objektivnost. Na Hrvatskome radiju su daleko manje izgubili osjećaj za važno i manje se vode jer su valjda zbog nevizualnosti manje pod paskom, zadovoljstvom ili nezadovoljstvom političkih i kapitalističkih moćnika. Ono u čemu bi Hrvatska televizija morala biti uzor dugim komercijalnim televizijama a to je prije svega informativni program potučena je od NOVE TV i RTL-a do nogu s razlogom. Za razliku od HTV-a NOVA i RTL nemaju crnih listi, ne ugađaju moćnicima, ne podržavaju klanove ali se istina ne mogu zbog svoje ovisnosti o reklama svakoga dana zamjerati svojim oglašivačima. Struktura vijesti, dinamika, osjećaj za važno dominiraju vijestima i emisijama dvije komercijalne televizije a što je nagrađeno gledanošću. Gledanost ne pada samo po sebi s nema. Za razliku od HTV-ovih vijesti, informativnih emisija u kojima nije važno što kažeš, za što se zalažeš, što činiš već je najvažnije kome pripadaš, jesi li ili nisi simpatičan nekom od urednika ili recimo nekom od brojnih ravnatelja bilo čega na HRT-u. Kako se u izvješću kada se u izvješću nabrajaju koje su važne emisije emitirane u 2013. godini plijene pažnju ponajprije drame ili serije snimljene prema književnim međašima i redateljskim velikanima. Spomenut je s pravom Krležin Put u Vučjak, Zagrljaj Ranka Marinkovića, Horvatov Mačak pod šljemom, Prosjaci i sinovi Ivana Raosa, Krležini i Vrdoljakovi Glembajevi te jedan također zapaženih primjerice kazališnih predstava Kolar Dolenčićeva breza u Gavelli. E kada smo sad izvan 2013. godinu prije ili godinu kasnije spomenuli bismo i reprize Velog mista, Gruntovčana, Kuda idu divlje svinje, velikog i nedostignutog HTV-ovca Ive Štivičića koji nikad nije na HTV pozvan ponovno da radi nešto, ne možemo se pitati a što se to antologijskog snimilo u 2013., '14., '15.. Što se to snimilo u 2013. i '14. što će se pamtiti buduće generacije? Što će generacije za 20, 30 ili 40 godina sa zanimanjem i poštovanjem gledati iz prvog ili drugog desetljeća ovog stoljeća? Ili će se možda te nove generacije kada nas više ne bude diviti financijskim dostignućima ove uprave ili će se diviti ovim milijunima viška u blagajni HRT-a? Jel će znati za neka 43 milijuna ili će pamtiti serije i drame? Smiješno pitanje. Kao što je smiješno tvrditi da se HRT uspješno restrukturira zbog 40-ak na ekranu nevidljivih milijuna kuna. Za program je u 2013. utrošen 91 milijun manje od siromašne 2012. godine a u blagajni je ostalo 40 milijuna kuna. Ne razumijem logiku takvog restrukturiranja u kojem su na javnoj televiziji, tvrtki koja se bavi u prvom redu proizvodnjom programa najvažnije brojke. One jesu važne ali tek kada su u funkciji stvaranja a ne u funkciji razaranja. Kaže se u izvješću da je televizijski program u 2013. godini bio u punom smislu riječi namijenjen općoj publici pa šta god to značilo pružajući sliku hrvatske stvarnosti na svim razinama od dnevnim događaja u zemlji, od kulturnog, obrazovnog, sociološkog, religijskog i egzistencijalnog kontekst života, citiram iz izvješća. Ma što god to značilo. Valjda to znači da premijera Milanovića može intervjuirati samo jedan novinar koji se pred njim prostre kao tepih a drugi novinar se prostre kao tepih kada intervjuira predsjednicu Hrvatske. Svačiji moćnik ima svoj tepih ali ne na svim televizijama. I naravno, tko to primijeti i tko to glasno kaže taj je na crnoj listi. A crne liste ne bi jedino smjele postojati na javnoj televiziji i jedino javna televizija nema pravo na crne liste. Privatne televizije imaju na to pravo jer mogu biti desne, lijeve, mogu se svrstavati. Međutim, kod nas u Hrvatskoj komercijalne televizije daleko više poštuju javnu funkciju nego što poštuje Hrvatska radiotelevizija. No, te se liste ne odnose samo na političare, da ne bi mislili da samo političari, da ja kukam zbog sebe ili zbog drugih političara. Odnosi se na umjetnike, na intelektualce, na kritičare moćnika. Pametni i kritični su opasni po vlast i treba ih maknuti od mikrofona i kamera. Daleko od toga da Hrvatska televizija nema dobrim emisija, daleko od toga da Hrvatska televizija nema dobrih novinara, urednika, redatelja, snimatelja, kamermana, scenarista ili organizatora ali njih se uglavnom drži u zapećcima ili ih se daje kada kada su oni drugi na vlasti na kapaljku. Točno se zna koji gosti gostuju kod kojeg urednika pod lažnom izlikom da gledatelji njega, baš njega žele. Gledanost informativnog programa pa i drugih programa potvrđuju da to nije istina. Uostalom sjetimo one poznate uzrečice legendarnog urednika Miroslava Lilića, a ona glasi: "Kada biste 7 dana zaredom prikazivali mrkvu na ekranu i mrkva bi bila popularna.". Ali bilo je to i vrijeme bez konkurencije, ono vrijeme Lilića, nije se HTV imao s kim ili s čime uspoređivati. Danas se HTV ima s kim i s čim uspoređivati. Ali se sa komercijalnim televizijama može i mora natjecati jedino u informativnom programu, nigdje drugdje koji na komercijalnim televizijama daleko više ispunjava javnu funkciju kao što sam rekao malo prije nego na HTV-u. Dakle što je dobro na HTV-u a spominje se u izvješću? Treći program koji ima karakter. A ima karakter jer oni koji ga uređuju ne robuju ukusima već ukuse nameću, kreiraju što je kada je u pitanju filmski i glazbeni, umjetnički program daleko lakše i dopustivije nego, sasvim je jasno informativnom i obrazovnom programu. Na trećem odlično profiliranom programu se istina vade sadržaji iz bunkera ali se to radi znalački kao što bi se znalački trebao koncipirati i realizirati i prvi i drugi program. Politika može itekako biti dobra roba. Na trećem se mogu uz cikluse dokumentaraca Lentića ili Pejića gledati i tajnoviti srednji vijek Domagoja Burića, mogu se vidjeti antologijski domaći i strani filmovi, koncerti, kazališne predstave, mogu se čuti pametni razgovori a pameti nikad dosta. Lako je to reći, lako je to reći će netko kada je program usko profiliran, kada se bavi umjetnošću, kada je specijaliziran. E pa u specijaliziranom programu možete promašiti, ne znati, može povlađivati, navijati. Dokaz je to četvrti program Hrvatske radiotelevizije koji je specijaliziran koji bi trebao biti prednost HRT-a a on je, sjetite samo koliko je gledan, zapravo i dan danas neželjeno dijete. Program u koji se bez reda kriterija i želje pa i znanja da se učini prepoznatljivim a i time gledljivim trpa svašta i svatko u njega trpa na svoju ruku po svojoj političkoj vokaciji. Kada sam jednom gostovao na četvrtom, jednom davno, jedna mi je ljevičarka rekla kako možeš tim desničarima ispunjavati program. A tobožni me ljevičari nikada nisu ni zvali, to vam je javna televizija. Moja iskustva nažalost nisu usamljena. Ja jedino o tome javno progovaram. I pri kraju. Smatram li izvješće prihvatljivim? Kao skup poredanih rečenica da ali ne kao stvarnost koja je na ekranu drukčija, neobojena, jasnija, vidljivija. Kada se restrukturiralo rezalo se na krivim vijestima i davalo se na krivim mjestima. I u samom izvješću je navedeno bezbroj službi u kojima radi mnogo neproizvodnog kadra ali su na HRT-u prvo višak bili novinari, dopisnici. O kaosu u Prisavlju o kojem sam govorio na početku, govori i posljednji slučaj vezan uz inauguraciju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Događa se još jedan obračun kod HRT korala s tim da su u ovoj upravi laki na okidaču, naročito kada su u pitanju neistomišljenici. Laki su na okidaču moćnici kad se dirne u njihove taštine o čemu govori činjenica da su otpuštenu Karolinu Vidović Krišto s pravom oni koji se bez dvojbe s njom ideološki ne slažu. Branili su princip jer Vidović Krišto je otpuštena zato što je uvrijedila ravnatelja Radmana. No vjerujem da će sud vratiti gospođu Krišto na Prisavlje. Kada? Ako ne prije, kad gospodin Radman ode. Prisavljem se širi priča da su sudionici inauguracijskog HTV skandala da će dobiti otkaz jer su naštetili ugledu HRT-a. Tko sve nije naštetio ugledu HRT-a a i danas je stup HRT-a? Bit će im vjerojatno kao i u slučaju Krišto suđeno zbog verbalnog delikta. One koje su državne institucije uhvatile u prekršaju nitko neće sankcionirati. Zašto? Štiti ih politika. Kako smatram da se ne prihvaća i ne ocjenjuje izvješće skup ovih rečenica već poslovanje HRT-a i kako smatram da poslovanje HRT-a nisu samo brojke već prije svega sadržaji, izvješće ne mogu podržati. I sad o jednom fenomenu. Vi znate da je prije '90. što sam maloprije govorio su postojale emisije, drame, serije koje će biti gledane valjda i za 100 godina.

Nažalost, najveći brand u zadnjih 20-ak godina je odabrao Hadžiselimović, čovjek koji zna svoj posao. … koji radi sa novcem,

Hvala vam. Prelazimo na replike. Prvi se javio uvaženi Jasen Mesić, izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani kolega, zaključilo bi se iz vašeg izlaganja da i vi slušate Hrvatski radio i gledate Hrvatsku televiziju. Nije to ništa čudno, a koju bi televiziju i radio trebali gledati i slušati i govorimo o tome jasno, transparentno i glasno zato što nam je stalo da to bude javni servis hrvatskih građana. I isto tako kao što nam je potpuno jasno da je glavni ravnatelj ovdje zbog političke podrške koju ima od vladajuće koalicije, tako nam je jasno da je svaki onaj urednik kojeg je glavni ravnatelj postavio, nije istina da sam određuje kako će stvarati informativni program i da li će vas ili mene izrezati iz informativnih emisija, a ostavit samo izjavu gospodina ravnatelja. To jednostavno nije istina i odgovornost je upravo onog koji je u zakonu apostrofiran, koji je najodgovorniji, sa najvećim ovlastima. Ovo izvješće, kad imamo već brojke, upravo je trebalo početi sa iznosima koja je plaća gospodina ravnatelja kao glavnog ravnatelja, koji je iznos plaće gospodina Sruka, koji je iznos plaće svih vodećih ljudi na HRT-u i kolike su one. I to je trebalo biti u izvješću. Zašto bi to bila tajna i s kojim pravom i kakva je to korporacija da se te plaće ne bi trebale znati kad svi dužnosnici u Republici Hrvatskoj, uključujući sve nas, moramo to prezentirati hrvatskim građanima. Poštovani kolega, ako ne znate tko je najveću štetu ugledu HRT-a nanio, pa oni koji su u sukobu interesa poštovani kolega, puno više nego ovi novinari koje ste vi spomenuli poštovani kolega. Oni koji su u sukobu interesa, koji bi trebali poslije odlučivati o nabavi nove opreme i to bi mi kao saborski zastupnici, predstavnici građanina mogli ne reći. Govorit ćemo o tome stalno, javno, glasno. Nećemo se dati oko toga pokolebati niti sekunde jer smatramo stvarno da se time borimo za bolju budućnost. Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Mesić, naravno da gledamo Hrvatsku televiziju i slušamo Hrvatski radio jer je to nacionalna televizija i uostalom bavimo se tim poslom i moramo znati što HRT objavljuje, ne samo da bi vidjeli sebe na ekranu nego da znamo ocijeniti program HRT-a. Kao novinar koji je radio u medijima 30 godina sasvim sigurno da me i privatno interesira što mediji objavljuju u Hrvatskoj. Kada smo zatražili u ime odbora, a to se vi gospodine Mesiću jasno sjećate, da HRT pošalje Saboru anexe ugovora da znamo koji to ljudi imaju anexe ugovora i koliko su ti anexi ugovora. Tada je na Nadzornom odboru rečeno i čini mi se, ja se ispričavam ako to nije istina, da je rekao to glavni ravnatelj gospodin Radman da ne treba to slati jer je to tražio Vukšić, Branko Vukšić, saborski zastupnik. I taman da je saborski zastupnik Branko Vukšić, a tada sam tražio u ime Odbora za medije. I kad smo imali sjednice, ako se sjećate tematsku sjednicu o HRT-u u Maloj vijećnici tada je više zastupnika zatražilo isto i zaključak je bio da će se poslati izvještaj anexa ugovora. Ovo je eklatantno podcjenjivanje Hrvatskog sabora odnosno vlasnika, a to se sve može ako se ne radi posao kako se treba raditi i ako iza tebe stoji politika, a i ako se ne gledaju interesi javnosti. Zašto bi bilo nešto nepoćudno za oči javnosti? I ne slažem se da novinar prvi na HRT-u mora imati manju plaću nego što ima premijer jer ne smatram da premijer, a naročito ne ovaj mora biti mjerilo svega ili predsjednik države, ali mora biti javno da netko ima 30 ili 40 tisuća kuna plaću. To mora biti javno, to ne može biti tajno, to nije novac zarađen na komercijalnim televizijama. To je novac TV pretplatnika i oni imaju pravo znati. Hvala. Nova replika, poštovani Dujomir Marasović. Ali vi ste rekli da ravnatelj HRT-a ima faraonske ovlasti, da su mu dati i tako. I treba imati, apsolutno se slažem. Ja se trebalo ravnatelju dati jake ovlasti, da uvede red u toj instituciji jer je bio veliki nered, da uvede financijsku disciplinu jer je bila velika nedisciplina, da proda nešto što ne treba. Sve je to u redu. Ali je problem u tome, ne slažem se s vama da je, kad dođe HDZ ili kad je bio HDZ, kad je bio HDZ mi smo se svi konsenzusom slagali ili ne slagali oko ravnatelja, bila je televizija profesionalnija. Ova garnitura je rekla nećemo konsenzus, stavit ćemo ga da drži hvalospjeve Vladi sa posebnim naglaskom njegujući lik i djelo predsjednika Vlade. I to je njihov problem i oni se od toga ne mogu izvući, ne mogu se od toga otrgnuti i ispod toga ne mogu nikako vani. I zato vode svu politiku u skladu sa programom vladajuće većine koja je samo dio hrvatskog korpusa itd. a ne vodi, hoćemo u Hrvatskoj profesionalca na televiziji. On može bit iz jedne političke garniture. Ali kad dođe na vlast onda on mora shvatiti da predstavlja cijeli hrvatski narod i sve hrvatske interese i svu hrvatsku dušu, a ne ovo što oni rade. Oni namjerno ne žele proizvoditi novi program jer moraju govoriti o Hrvatskoj o ovih 25 godina. Oni to namjerno ne rade, rađe vade rekao sam partizanske filmove iz '47. godine iz dana u dan. to je naš problem sa televizijom. Nije problem jakog ravnatelja. Treba biti još jači. Hvala. Odgovor na repliku, Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Marasović, slažem se sa vama da ravnatelj može biti iz jedne političke opcije i ravnatelj isto tako ima svoj politički pedigre. I sasvim sigurno da ga ima i Mirko Galić. Ali kad se dođe na Prisavlje tu se sa vama slažem, ovaj put se evo i u nečemu se slažemo treba baciti ključ od Prisavlja u Savu i reći politici ne. Mi ćemo raditi onako kako smatramo da trebamo raditi. Ovo će biti javna televizija i nema toga ako ćete vi doći na vlast ili netko drugi koji će smijeniti tog ravnatelja jer će ga štiti javnost. I to je najvažnije. Međutim, to se nije dogodilo. I moram se na žalost složiti s vama i o tome da je HDZ u prošlom mandatu inzistirao na konsenzusu oko Hrvatske radio televizije i da je postignut konsenzus i oko onog zakona i oko imenovanja. Zašto se tome više nije inzistirao i Kukuriku koalicija to je na njihovoj savjesti. Sasvim sigurno da bi bilo puno bolje da se ravnatelj izabrao u konsenzusu ili gospodin Radman ili netko drugi i da bi danas imali čistiju situaciju, a i bio bi taj ravnatelj i obvezan, znači i prema opoziciji, da dio opozicije glasuje za gospodina Radmana na objektivnost. Rekli ste da treba ravnatelj ovlasti. To je isto kao da kažete da treba jedan čovjek u Hrvatskoj dobiti maksimalne ovlasti, to je čista autokracija. Predlagao sam zakon istovremeno kad je i ovaj zakon poslan u proceduru koji je gotovo na sličan način riješen kao i bivši, a to je Nadzorni odbor bira ravnatelja, Programski odbor bira urednike. Podijeljena ravnatelj ne može imati ovlasti kakve ima ovlasti, uostalom što se pokazuje i na tome da Hrvatska radiotelevizija ne radi dobar program. Hvala vi ste izrazili bojazan da će ovaj višak ne daj Bože ostati u kasi HRT-a. Neće. Ako ste pratili posljednja zbivanja, dakle već u siječnju gospodin Radman odmrznuo onu odredbu koja je na neki način zabranjivala rast plaća na HRT-u pa tako sada nesmetano mogu rasti do 26000 kuna i nadalje. Što se tiče ulaganja u program o čemu ste govorili, slažem se da su ona bila manja nego 2012. godine. Ali primjerice prošle godine je kolega Vukšić HRT potrošio 5 i pol milijuna kuna za gorivo. Izračunali smo da su postigli svojevrsni svjetski rekord. Za taj novac HRT obišao je zemljinu kuglu 14 puta. Možda se još nisu vratili pa nemamo rezultate koji bi se vidjeli i u programu. Što se tiče snimanja ili dramskih serija, možda ih niste primijetili na ekranu, ali drama na Prisavlju je stalna. Budite sigurni, ako vama više ne pišu u tolikoj mjeri, sada pišu nama zaposlenici sa HRT-a koji su zgroženi načinom rada i metodama zastrašivanja. Vraćam se na početak vašeg izlaganja, a to je ono kada smo doista svi upozoravali u što će se pretvoriti javni servis davanjem ovakvih zakonskih ovlasti jednoj osobi. Hrvatska radio televizija kao javni servis ima najveće javne prihode u RH. Ni jedna osoba u RH ne smije imati takve ovlasti u raspolaganju javnim novcem. I za kraj u ovoj replici, ono o čemu glavni ravnatelj nije govorio, a mi jesmo jer i slušamo to je Hrvatski radio. To je nešto što možemo ipak kao perjanicu Hrvatske radiotelevizije izdvojiti. Uvažena kolegice Glavak, prošao test javnosti, Hrvatski radio se sluša i na Hrvatskom radiju se može čuti ono što se na Hrvatskoj televiziji ne može ni pod razno dogoditi. Ne može se ni na četvrtom kanalu u zadnjim vijestima čuti, jer na HRT-u postoji cenzura s tim da ja ne mislim da je netko sastavio, da je glavni ravnatelj sastavio crne liste i da je rekao ovi smiju, ovi ne smiju. Rekao sam, neki od urednika imaju svoje liste, a neki iz predostrožnosti ne puštaju neke jer bi se mogli zamjeriti ako slučajno tog čovjeka puste na televiziju. Mogli bi dobiti otkaz ili bi mogli biti šikanirani. Ili im ne bi bila povećana plaća. I to se radi, razgovaramo svakodnevno sa urednicima i novinarima na televiziji koje pitamo zašto tako, a veli tako mi je rečeno. Ulaganje u program, čak i ne mislim da je glavni ravnatelj tu glavni krivac, dosada se tako radilo na HRT-u da je program bio pri kraju. U ovom izvješću se kaže da nažalost najveći dio odlazi za plaće. Međutim, glavni ravnatelj je obećao na početku svojega mandata da će riješiti to, da će biti više ulaganja u program a da će biti manje za plaće. Sad je više za plaće, manje za program. Vjerojatno u nekoj idućoj fazi u 4 godine, ali to će raditi vjerojatno netko drugi. Da, plaće, kartice, službena putovanja, aneks ugovora još i dalje inzistiramo da se mora znati na tome koliko se zarađuje na HRT-u jer je to javno, u interesu javnosti. Isto tako čitali smo, slušali ali ne znamo jer ako bi i zatražili izvještaje one koje smo u medijima čitali, a to je ono koliko se troši na kartice, koliko na službena putovanja ne bi nam dali jer bi rekli pa to je tražio Vukšić. **Stazić, Hvala. Pa kolega ja nisam za razliku od vas ni stručnjak ni insider što se tiče HTV-a međutim meni kao prosječnom gledatelju program HRT-a ne djeluje posebno ni bolji ni gori nego što je bio prije 5 ili 10 godina, ovako kao prosječnom gledatelju. Mislim da i dobar dio kritika koje dolaze na račun HRT-a ili onih koji ga vode ove godine ili prije pet godina ili prije deset ili petnaest dolaze ili zbog različitog nezadovoljstva politokracije da tako kažem. Uvijek su neki nezadovoljni pozicijama koje HRT ima, naravno uvijek naginje prema pozicijama vladajućih. Ono što mislim da nije bilo dobro ni prije 10 godina ni danas to je da HRT, ravnatelj, glavni urednici i slični da su previše zapravo na dispoziciji i pod utjecajem vladajuće politike. Da prelako lome novinare ako hoćete, prelako ih smjenjuju, prelako ih stišću i previše zapravo reagiraju na impulse manje-više uvijek vladajuće politike i da to zapravo nikad nije bilo dobro za interese te javne televizije. To je bio moj dojam kao gledatelja. ravnatelj treba izdržati kritiku jednog novinara, a ne ga izbacivati ili smjenjivati kao što je Karolinu Vidović Krišto ili kao što je Nada Prkačin odletjela isto tako mislim da treba i zaštititi one novinare koje politika koje politika pritisne zbog toga što im je nešto bilo neprihvatljivo ili im se nije svidjelo. Dakle, ja bih pozvao zapravo na čvrstoću i na zaštitu tih ljudi koji rade taj posao, a ne da glavni ravnatelj ili urednici reagiraju na svaki impuls koji dođe iz politike i te ljude stišću. Naravno ti ljudi nakon više godina rada postanu dezorijentirani. Pustimo te ljude malo neka rade.

Prije svega novinare koji stvaraju program. Lako je za politokrate što su oni nezadovoljni u koje i mi spadamo ali nezadovoljstvo programa gledanosti. HRT od tri relevantne televizije u Hrvatskoj je na zadnjem mjestu, trebala bi biti na prvom mjestu jer ima sve resurse, jer ima odlične novinare, odlične urednike mada je tehnologija zastarjela može se i s tom tehnologijom napraviti čudo. Međutim, nema. Nezadovoljni su gledatelji. Gledatelji kažu da gledaju dvostruko ili trostruko više neku drugu televiziju

evidentne napretke, ja se s vama slažem nije to nešto onako drastično različito danas ili prije 5 godina, tada bi naše kritike išle u vjetar jer bi se reklo politiziranje, međutim pokazatelji pokazuju da ipak su te kritike opravdane. Da, često se lome koplja na novinarima koji se usude reći pa onda novinar kad uzme kredit za stan pa kad ima dvoje djece pa onda tri puta razmisli ako ima čovjeka na čelu televizije koji ga neće štititi da li će se suprotstavljati ili će ići niz dlaku jer treba prehraniti obitelj. A i lagodnije je, lakše je ne se sukobljavati sa pretpostavljenima, što sam osjetio i na svojoj koži, nego biti glasan i tražiti neku pravdu. Stranka rada)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa prije mene dosta je zastupnika spominjalo ovlasti glavnog ravnatelja. Mene to Hrvatski sabor ne može raspravljati o najbitnijim temama nego odluke donosi Vlada samostalno. Ali zbog nečeg drugog sam se javio za repliku. Rekli ste u svom izlaganju da li je osnovna zadaća stvarati profit ili kvalitetan program? I pri tome ste napomenuli da u 2013. je stvoren profit od nekih 42 milijuna kuna i to je bilo recimo vaša konstatacija nije bit u financijama nego je bit u programima. Međutim, ja postavljam pitanje na koji način je ostvaren taj profit? Posljedica čega je stvaranje tog profita? Kolega Mesić je otvorio jedan dio te kutije kad je spomenuo plaće. Smanjen je … /Govornici govore u glas, ne razumije Smanjen je broj zaposlenih, povećana izdvajanja za plaće. Mene sad interesira koja je struktura tih zaposlenih? Da li ako su izvršioci, ako su oni ajmo reći onaj drugi ešalon, njihov broj smanjen, da li je povećan broj što proizlazi nekom logikom, povećan broj nekih nadređenih službenika koji su dobro plaćeni. Jel logika ako povećanje iznosa za plaće a smanjenje broja izvršioca onda je to to. Spomenuli ste podjelu koja vlada unutar HRT-a, ja bi to rekao na crvene i plave, to je samo odraz podjele u hrvatskom društvu, to je ništa drugo nego upravo to. I podržavam vašu pohvalu

I normalno da se ono što se događa u društvu zrcali na televiziji, ali je nenormalno da se zrcali previše. HRT ima previše profesionalaca, visokoškolovanih ljudi, ljudi sa iskustvom, ljudi koji su tamo 20, 30 godina, koji znaju što je program, koji imaju uvid u programe ostalih javnih i komercijalnih televizija i koji bi trebali situaciju koja je na političkoj sceni zapravo trebala bi biti HRT neko sito, trebalo bi biti umirivati a ne podjarmljivati strasti. Međutim, HRT se podijelila na tabore, ali čak ne više na političke tabore nego na klanove, na klanove unutar televizije, ne na HDZ i SDP nego na klanove jedne osobe, druge osobe, treće osobe. Pa i ova sukobljavanja koja su u posljednje vrijeme koja vidimo to je stvar velikih taština, ali ne mislim da ti ljudi zbog toga trebaju bez obzira da li je to Hloverka Novak Srzić, da li je to Elizabeta Gojan, da trebaju zbog toga otkaz dobiti. Jednostavno to je navada na Prisavlju, dosada se tako radilo. Kad bi se postigla dobra radna atmosfera, kad bi se postigao stvaralačka stvaralačka atmosfera, neki kolektivni čin, da se teži za tim kolektivnim činom sasvim sigurno da bi na HRT-u bila drukčija atmosfera. Nitko ne želi lošu HRT, jer jer loša HRT znači i loše društvo, HRT treba čuvati ko zjenicu oka svoga zbog toga što je to mora biti jedini dostupan mediji svima, jedini mora objektivno informirati javnost, on jest servis građana. I zato HRT treba, i zato ovo govorimo ne zbog osobnih razmirica, nego zbog različitih mišljenja. I posljednja replika poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšić, pa svi se bavimo sa nekakvim naočigled općim stvarima, međutim vrlo interesantno je pogledati ovo izvješće nadzornog odbora od stranice 35 pa nadalje gdje se govorio o financijama HRT-a vidjeti jednu nekonciznost. Govori se o tome da se u 5., 6. mjesecu raspravljalo o financijskom izvješću 2012., o nekakvim obrascima koji se moraju podnesti temeljem nekih drugih zakona onda se tri rečenice iza toga govorio o raspravljanju izvješća iz 2014. Ali ako ovdje govorimo o 2013. onda je to to, međutim ima jedna vrlo interesantna stranica, to je stranica 42 gdje je na prijedlog jednog člana nadzornog odbora taksativno nabrojano što bi članovi nadzornog odbora htjeli vidjeti u financijskim izvješćima HRT. Pa ćete vidjeti da ono što je taj član nadzornog odbora tražio imaju manje-više svaka malo veća firmica koja čak nit nema vlastito računovodstvo jer ako nemate ovakve analitičke podatke onda ne možete govoriti o uštedama, ne možete govoriti o racionalizaciji, ne možete govoriti o restrukturiranju iz jednostavnog razloga što ne vidite određene pokazatelje. kad dođete na stranicu 55 i 54, znate vi koliko se godišnje izdvaja za program Hrvata izvan RH? Ni 15% koliko se plati za odvjetniče usluge za naplatu RTV pristojbi. A znate kakve su te usluge? Vama dođe opomena, niste platili, ako ste platiti smatrajte ovu opomenu nevažećom i onda ta usluga košta 1000 kuna. U 2012. je to bilo 44 milijuna kuna a u 2013. 37 milijuna kuna. E to je nešto kad govorimo o restrukturiranju i racionalizaciji na čemu treba poraditi, jer ako je nešto što hrvatski građani uplaćuju ovako praktički automatizmom, nekom se plati da bi naplatio možda 10% ili 15% pristojbe koja je malo teže naplativa, plati se 44 milijuna kuna, a istovremeno o problemima programa za Hrvate izvan Hrvatske da ne govorim. Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Šuker, hvala vam što ste spomenuli jednu stvar, dosad se nije spomenula, a to su odvjetničke usluge. odvjetničke usluge. HRT-u bi trebalo zabraniti da koristi odvjetničke usluge i trebali bi pojačati pravnu službu. Zbog čega? Zbog toga što se dug od 100, 200 ili 300 kuna uvećava 5 ili 6 puta, zato što oni koji nemaju novaca da bi platiti TV pretplatu moraju plaćati odvjetničkim uredima. Pa onda tako jedan odvjetnički ured ima toliko novaca da ulaže u medije, pa on i kontrolira medije, tad moraju plaćati građani a jedna trećina je siromašnih i 1000, 2000 ili 3000 kuna odvjetničkom uredu. odvjetničkom uredu. HRT je gurnula jednim djelom u dužničko ropstvo te ljude. Znate za slučajeve kad su neke siromašnije obitelji kuću izgubile zbog toga što nisu mogle platiti, jer im se gomilala to se ne smije događati, ne smije HRT i TV pretplata ne smije biti izvor bogaćenja odvjetničkih ureda. Niti jedna državna firma, pa to se isto događa i u Zagrebačkom holdingu koje je prije sam naplaćivao sve dugove sada je angažirao odvjetničke urede pa se onda vraća pozajmicama itd. na račun toga što se dalo stotine milijuna kuna prihoda. I mislim da je to jedna od vrlo važnih stvari. Razgovarao sam sa nekim članovima nadzornog odbora, da, vrlo je teško i sada raditi kažu u nadzornom odboru i nemaju svih potrebnih pokazatelja koje bi trebali da bi nadzorni odbor valjano radio svoj posao. Ipak ovo nije bila zadnja replika. Ja sam predvidio dvije koje su bile upisane na drugom kraju ove ceduljice. Zvonko Milas. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšić, slušajući vašu raspravu najprije moram reći da se sa najvećim dijelom slažem i mislim da će u duhu vaše rasprave raspravljati 85% klubova u ovom Saboru. Ali kakva će biti korist na koncu? Spomenuli ste jednu riječ koja je po meni najbitnija u cijeloj ovoj priči to je konsenzus. On je u ovom slučaju izostao a bez njega po meni, dakle u donošenju zakona i svih odrednica bitnih za rad javnog servisa mislim da tog javnog servisa kao takvog ne može biti. Mi danas raspravljamo o izvješću za 2013. u 2015., tom logikom dakle izvješće u 2014. vjerojatno će raspravi neki novi saziv Hrvatskog sabora i to polako ovdje postaje ne učestalo već pomalo pravilo u ovom Saboru. I postavljam sebi pitanje premda mi je ovo prvi saziv zašto to tako ide i gdje je uopće odgovornost saborskih zastupnika odnosno ovog Visokog doma u cijeloj ovoj priči. Nismo li mi najodgovorniji i za zakon koji je donesen za koji je Europska komisija rekla da je malo lošiji od onog bivšeg za kojeg ste vi rekli da je puno demokratičniji nego što je ovaj koji je sada na snazi. Gdje je odgovornost svih nas zato što nismo imali konsenzus pri donošenju, odnosno pri imenovanju novog glavnog ravnatelja. Danas pričamo o rješavanju financijskih dubioza pa nitko neće reći da te financijske dubioze postoje od početka ovog milenija i da neki koji su ovdje već 13. godina kao recimo kolega Kajin imaju već deja vu po 13.-ti put, "psi laju, karavane prolaze" i ništa se ne mijenja. Pa gdje smo mi tu. Hvala Odgovor na repliku Branko Vukšić. ne bih htio biti u koži glavnog ravnatelja Radmana ali on se tog posla prihvatio. Prihvatio se i nadzorni odbor toga posla. A sada vi pitate kakva korist od ove rasprave. Ja mislim da koristi od rasprave ima. Čuju ljudi, neće se promijeniti kroz noć. Mnoge demokracije u Europi i u svijetu koje postoje 200 godina su znatno bolje zbog toga što i postoje dulje, što dulje uče, mi izgleda da i jesmo ponavljači i da sve ono što je dobro ne želimo prihvatiti i lakše prihvaćamo ono što je loše. Slažem se s vama, treba prvo postići kompromise, odreći se nečeg svog da bi se uopće, da bi se postigao konsenzus trebate napraviti kompromis. Treba doći kompromis između dvije najveće stranke. Treba se dogovoriti. Ali treba sjesti za stol, treba početi razgovarati. A uvijek je odgovornost na onima koji su, koji obnašaju vlast, oni koji upravljaju državom, ne na opoziciji. Vlast treba inzistirati na dogovoru, vlasti treba biti stalo do toga da se na Hrvatskoj radioteleviziji izabere jednoglasno u Saboru ravnatelj. Međutim, vlasti to nije bilo u cilju, kao što nije bilo u cilju mnogi drugi problemi da se rješavaju tako da se postigne sporazum i sa opozicije. A nikad kao sada kada smo u tako velikoj krizi nije potrebniji razgovor između svih faktora na političkoj sceni. **Stazić, Nenad (SDP)** I sada uistinu posljednja replika, Frano Matušić.

javni servis da bi bilo zapravo potrebno objaviti kolika su primanja onih koji su zaposleni na njoj. To je u duhu transparentnosti i javnih institucija. Ne možemo govoriti o pristupu na informacije, ne možemo govoriti o javnim institucijama i javnosti tih institucija ako je nemoguće doznati kolike su plaće ravnatelja, novinara, urednika itd.. Uostalom zašto ne bi saznali? Zašto hrvatska javnost ne bi znala koliko djelatnici, zaposlenici Hrvatske radiotelevizije imaju plaću. Ako mogu znati sve podatke o saborskim zastupnicima, o sucima, odvjetnicima, o invalidima itd., zašto ne bi znali o novinarima, …/Govornik se ne razumije./… upravo zbog takvih plaća. Govorim neki, pojedinci. Ne možemo govoriti o izvješću o poslovanju bez osvrta na program. A kada govorimo o programu onda je najlošija točka nažalost informativni program koji bi trebao biti uzor. Ne govorim o radiju. Radijski program doista pohvaljujem kao što su dosada svi napravili ali govorim o televiziji. Nažalost mnogi okreću programe i to je činjenica. Zašto idu u promjene na televiziji da će se Dnevnik emitirati u 7 sati? Zašto idu u tu? Zar misle da će vremenskom satnicom poboljšati gledanost televizije? Pa to nije istina. Samo sadržajem možete promijeniti gledanost određenog programa. A očigledno da Hrvatska televizija tu nije našla dobra rješenja pod vodstvom ovog ravnatelja. Ja moram reći, nažalost cijela rasprava će danas očito biti mi u kupe a ravnatelj u špade. Danas će cijeli ton rasprave biti izgleda takav. Uvaženi kolega Matušić, da, Hrvatska radio je javni servis. Trebalo bi objaviti primanja svih zaposlenih na Hrvatskoj radioteleviziji, trebalo bi biti na internetu da jednim klikom možete provjeriti koliko tko zarađuje. Prvo, nitko ne želi nikoga staviti na stup srama. Svi oni koji se financiraju javnim sredstvima, sve plaće moraju biti, svi honorari trebaju biti poznati javnosti, da javnost zna. I ponavljam, nije grijeh ako na HRT-u ima neki novinar, urednik, snimatelj, redatelj veliku plaću, samo da javnost zna. Ali uvjeravam vas da mnogi u anexima ugovora imaju plaće zbog toga visoke zato što su podobni, zato što su odradili neki posao, zato što će se vidjet da nisu oni najbolji najplaćeniji nego su najplaćeniji oni koji uvijek su blizu vatre i dobro se znaju ogrijati. I takvi su vam 20 godina vrlo dobro na HRT-u ušančeni. ušančeni. Evo i vi ste zatražili i zatražili smo na onoj na kojoj ste vi bili tematskoj sjednici, na tematskoj sjednici odbora smo zatražili. Ja apeliram i na novog predsjednika odbora da još jedanput pisanim putem zatraži da se to učini. Neće se učiniti. Zašto, pa zato što će to biti potpisano, valjda bi se trebali svi saborski zastupnici potpisat a to vlast neće, znači zastupnici većine neće se potpisati da bismo dobili ono što tražimo od

i ne može niti plaćati filmove niti serije niti bilo što drugo raditi da budu tajni ugovori. To HRT ne može raditi. Nastavljamo sada s raspravom po klubovima. U ime kluba nezavisnih zastupnika prijavljeni su kolege Grubišić i Kajin. Prvi će govoriti poštovani Ivan Grubišić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, ravnatelju HRT-a, kolegice i kolege zastupnici. Ima jedna izreka …, griješiti je ljudski i tko radi taj i griješi, ako ne radi jasno ne može ništa ni pogriješit. Da HRT može biti bolja, objektivnija i transparentnija to je sasvim sigurno i da sadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja HRT-a ravnatelja HRT-a u ove dvije godine nije mogao posložiti sve karte na svoje mjesto da bi to zaista funkcioniralo kako to javnost od njih očekuje. Budući da sam bio i sam u Programu Vijeća HRT-a jedno vrijeme znam neke stvari iznutra da su se onda govorile. Koliko su sada usklađene ili nisu ne znam pa bih gospodina ravnatelja zapitao koliko ima zaposlenih na HRT-u, a koliko ima onih koji primaju plaću na HRT-u. Ja iz jednog primjera znam da je jedan predsjednik podružnice, jedne podružnice da dolazi samo kad prima plaću, a nikad ga nema kad se radi o programima ili o savjetovanju i bilo što drugo. Dakle zanima nas javni servis koliko ima zaposlenih i koliko ima uhljeba koji samo dolaze po plaće, a one su im navodno osigurane po ne znam kojem pravilu ili zakonu. To bi trebalo javno objaviti. Objektivnost je potrebna HRT-u da bi javnost bila upoznata sa našom društvenom, ekonomskom i drugom stvarnosti, te objektivnosti je teško postići tu i takvu objektivnost jer bez obzira na dobru volju onih koji su zaduženi da sprovode i da vode HRT, postoji autocenzura određenih urednika i novinara i da ta autocenzura po mom mišljenju je velika zapreka da HRT ne radi onako kako se od njega očekuje. Dakle a toj autocenzuri radi čega su ljudi podložni i radi čega to drže, je li to opći fenomen jednog cinizma ili jednog licemjerja ne znam, ali uvjeren sam da to postoji. Drugo, kad se radi o objektivnost potrebno je ne nasjesti na bilo kakvu provokaciju provokaciju koja proizlazi od gledatelja ili njihovih pitanja. HRT mora znati što je to javni medij, koje usluge mora učiniti, a ne podilaziti bilo kojim i bilo kakvim pritiscima. Izbor gosta u javnim emisijama po mom mišljenju je koncentriran što je s jedne strane normalno, a s druge strane nije normalno, skoncentrirani na Zagreb i na nekoliko ljudi koji se uvijek pozivaju u emisije. Po kojem pravilu, da li stručnosti, poznam i stručnost nekih ljudi, ne poznam svih ljudi jasno. Ali osjećam da tu vladaju neki klanovi što je ovdje i spomenuto u replikama, koji onda svoje bližnje, poznate zovu i oni su kao neki nametnuti ili službeni autoriteti jer kaže bio je on na televiziji, nemoj ti tako. Dakle Dakle izbor gosta mora biti transparentniji i ne smije ovisiti o bilo kakvim klanovima. Urednici, postoje osobe koje su pravi urednici, znadu što hoće i njihove se emisije rado gledaju. Ali u jednoj podjeli među ljudima osim osoba imamo i spodoba. Teška malo riječ posebno kad dolazi sa moje strane, ali bojim se da spodoba ima u svim područjima života, a to je osoba od koje se nije dogodio čovjek i prepoznatljive ljudske vrijednosti. Dakle, što manje, što više osoba na televiziji sa izgrađenim stavovima bez obzira na svjetonazor ili stranačku pripadnost, ali i što više ljudi koji imaju karakter koji transparentno rade, koji stoje iza onoga što rade. Evo toliko u mom izlaganju. A sad će nastaviti po našem običaju drugi zastupnik iz kluba Nezavisnih zastupnika gospodin Damir Kajin. Hvala vam lijepo. Damir (ID - DI)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju, uvažena gospodo zastupnici. Da, evo ja želim vjerovati da će Hrvatska u slučaju promjene vlasti biti upravo onakva kakve stavove danas zastupaju kolege sa desne strane. Znači, ne onakva kakva je bila devedesetih, ne onakva kakva je bila nakon 3. siječnja, ne onakva kakva je danas nego upravo onakva kakve smo stavove imali prilike slušati. Jasno, jedno je nastupati kao opozicija, drugo je nastupati kao vlast. Budimo objektivni, mediji su premoćno oružje da bi te medije političari ispustili iz ruku i da ih ne bi koristili. Na žalost, gospodo hoće. To nije dobro, ali to je tako. Mi smo Hrvatska, dio te Hrvatske. Ja sam predugo ovdje u ovoj sabornici da ne bih vidio kako vlast funkcionira, a sutra će vlat obnašati oni koji su recimo vladali od 2003. do 2011. a televizija, mediji su preduvjet neke vlasti. Gospodo premoćna je to igračka da se je ispusti iz ruke. Mi se možemo farbati, ali ja još jedanput ponavljam HRT je poluga vlasti i nitko je neće dati ća od sebe. Na žalost tome je tako. Ja neću biti u toj poziciji da vladam, vjerojatno bih se drugačije ponašao. Ali oni koji će biti na vlasti vladat će onako ili upravljat će Hrvatskom radiotelevizijom kako su naučili u ovih 25 godina. Da, netko je spominjao ove odvjetničke urede. I onda šta imamo jednu situaciju, to ja jednostavno nikako ne mogu razumjeti ide taj odvjetnik, digne kredit od 15 milijuna kuna, digne taj kredit za jednog političara i zamislite plaća na taj kredit pretpostavljam kamatu od 8 ili 9%. Pa koliko na kraju košta ta odvjetnička usluga? Tko sebi to može priuštiti? Ali pustite to, nisam o tome mislio govoriti. Ali moram odmah upitati upitati ravnatelja da li je moguće, jer me ljudi zovu da se ukida emisija "Što me žulja". No, pustimo sada to. Ispred nas je jedno zanimljivo izvješće. Ja tvrdim da jedan od rijetkih medija koji je otvoren gotovo svima na političkoj pozornici to je Hrvatska radiotelevizija. Nije dobro ovo što se tamo dešava da se danas dijele fotelje itd. Ali tako je od postanka ove države. Ali tvrdim još jedanput da HRT je jedina otvorena televizija u RH. Ja sam bio na sudu sa HRT-om, tužili su me zbog izgovorene riječi za ovom saborskom govornicom. Potraživali od mene nekih 140000 kuna plus kamatu itd. Ali uvijek sam govorio da je HRT otvorena ili otvorenija od bilo koje druge televizije. Šta imamo? Kao što se po ovom Saboru može udarati kako god se želi, tako se može udarati i po Hrvatskoj radioteleviziji. Što da vam ja sad govorim na primjer o lokalnim televizijama ili o nekim drugim televizijama kakve su to televizije. E tamo, na tim televizijama imate gazdu, ali gazda nije onaj koji je pod navodnicima ne znam koji tako figurira, nego stvarni gazda je onaj koji ih financira. A financiraju poglavito te lokalne televizije politički moćnici na lokalnoj razini. Nije bitno da li je riječ o gradonačelnicima, županima, da li je riječ ne znam o načelnicima i tome slično. I onda što se dešava? Pretvaraju u pravom smislu te riječi medije u svoje stranačke biltene ili bolje rečeno političke pesnice. I to je gospodo istina. Ali o Hrvatskoj radioteleviziji se može govoriti, o HRT-u mi moramo govoriti, a o tim drugim televizijama se naprosto ili radio stanicama mora šutjeti. Jednom riječju, što je dopušteno jednima nije dopušteno drugima. Apsolutno se borim za slobodu riječi, za slobodnu televiziju. Borim se isto tako za neovisnog ravnatelja. A sada o onome što sigurno nije dobro, a što moram reći jer sam i obećao ljudima koji su me zamolili da to spomenem. Navodno da bi se HRT odnosno ne HRT radio Pula, odnosno to dopisništvo iz Pule trebalo preseliti u prostore OTP banke iz postojećih prostora. Pustimo sad to da li ima to neke veze što je deset postotni vlasnik OTP-a MOL to je manje bitno. Problem kad govorimo o ovim dopisništvima iz Pule je puno slojevitiji. Arena Trikotaža je u stečaju, ta poslovna zgrada se prodaje. Glas Istre koji se drži sa Arenom jednako tako, izgleda da se prodaje kroz predstečajnu nagodbu a iznad Glasa Istre je Hrvatski radio Pula. Govori se da će se cijeli taj kompleks prodati prodati kao cjelina. Navodno, neću o tim imenima, spekulira se i tko bi to mogao kupiti. Međutim, zašto bi HRT zašto bi HRT prodala te prostore HR-a u Puli? Na radiju u Puli radi 35 ljudi, na televiziji u Puli radi još 20 ljudi koji su smješteni od '93. godine u Dom branitelja. Rekoh, HR Pula ima svoje prostore. Sve se može, bez ijedne kune naknade, barem u to me uvjeravaju ljudi koji rade na radiju, na televiziji, smjestiti u postojeće prostore radija Pule. Pule. Osim ako netko ne želi ne znam nešto muljati. Vidim da HRT po ovom izvješću ima itekakvih problema. Prihodi uz tv pretplatu ostvareni su u visini od milijardu i 413 milijuna kuna, dobit je 2013. bila 43 milijuna kuna. Zanimljivo, 30.06.2014. godine bilo je 3169 zaposlenih, u siječnju te iste godine 3287, danas mi neki govore da na HRT-u radi oko 2900 ljudi. gospodin Radman došao bilo je na televiziji, navodno, zaposleno 3600 ljudi. U međuvremenu primljeno je 70-ak ljudi, pod navodnicima "otišlo" je, nije otpušteno nego otišlo je oko 700 ljudi. Jasno racionalizacije mora biti. Netko me uvjerava da obim poslova na HRT-u moguće je obaviti možda i sa 50-ak posto zaposlenih. Sigurno ono što je ključno u ovim izvješćima vidimo na strani 13. odnosno 14. izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a. U ovim tablicama U ovim tablicama se vidi koja je bila gledanost od 2002. pa do konca 2013. Ajde uzmimo jednu referentnu predkriznu 2008. godinu, tada je na programe HTV-a 1 otpadalo 32,6%, HTV-a 2 14%, tada još HTV-a 3 nije bilo, na NOVU TV 19,5% a na RTL 22,8%. 2013. ono što je na HTV-u 1 2008. iznosilo 32,6% sada iznosi 16,8%, HTV ono što je bilo 14% sada je 7,9%, da HTV 3 svega 1,4%. NOVA TV sa 19,5% skočila na 24,9%, DOMA TV 5%, RTL sa 22,8% pada na 15,8% ali RTL 2 ima negdje oko 4%. Da, ono što je možda ključno pitanje da li je taj obim na HRT-u moguće, znači obaviti sa otprilike brojem zaposlenih koji radi na nekim drugim televizijama a koje su i neusporedivo gledanije? Ono što nije dobro, ako je istina, da HRT dijeli moć unutar sebe pa onda neki kažu o tome se piše da da 1. program pod navodnicima je program "vladajućih", a da je 4. kanal program "opozicije". Ako je to tako onda neka se kaže kao npr. u jednoj ne znam Italiji gdje se točno zna koji je program za što ili za koga pod navodnicima "namijenjen". Može i tako, ali se onda mora znati. Zaposlenici na HRT-u ali i ovdje u Saboru jasno jer od toga se živi govore o plaćama. Pa onda govore koliko neki imaju te bodove, koliko imaju oni drugi itd. Po meni, kao što su svi ovdje govorili, nikakav problem ne bi bio da se s ciljem dovođenja dobrih urednika ili novinara ili zadržavanje najboljih ljudi njima digne plaće i usporede te plaće sa plaćama na komercijalnim televizijama. To bi bilo čak naprosto i logično. Jer ako se nekome ponudi negdje drugdje dvostruko više

Dobro, na 300. Sve u svemu ok nemam ništa protiv ali ne znam koliko je to, da li bi se to moglo i drugačije naprosto odlučivati. Rekli su mi neki, spominju da je Nadzorni odbor

Navodno, da su članovi nadzornog odbora bili izloženi pritisku da odobre 3-godišnji ugovor HRT-a i ZAMP-a u vrijednosti ili protuvrijednosti 67 milijuna kuna koji je sklopljen lanjske godine. Da li je to istina, ne znam. Na strani 9. govori se između ostalog da prvi televizijski program u 2013. bio je u punom smislu riječi namijenjen općoj publici publici pružajući sliku hrvatske stvarnosti na svim razinama od dnevnih događaja u zemlji, Dobro jutro Hrvatska, Hrvatska uživo itd. Drugi program bio je prepoznatljiv, a zakonska i ugovorna obveza obraćanja kanala općoj populaciji njegova ciljana terminska podijeljenost bila je kontinuirana, treći program, četvrti program, vijesti itd. itd. Na strani 10 govori se o ovom ugovoru o ili s Vladom u iznosu ako se ne varam od nekih 13 milijuna kuna. Ono što je ključ sigurno naše televizije to je ova pretplata. Vidimo da je na oglašavanje u 2013. godini prikupljeno 106,4 milijuna kuna, s druge strane prihodi od RTV pristojbe iznose 1 milijardu 189 milijuna kuna što će reći da ukupni prihod iznosi 1,4 milijuna kuna. Ovdje su isto dati između ostalog troškovi proizvodnje po kanalima. Sve u svemu želim da normalno naša televizija bude otvorena televizija, da bude dobra televizija a pogotovo da bude nezavisna televizija u izbornoj I to bi na neki način trebalo biti to. Rekoh o ovoj prosječnoj gledanosti, neću sada od od dnevnicima, ali možda bi bilo isto tako, ili ne bi bilo s goreg da se razmisli da od TV pretplate jedan veći iznos se izdvaja za Fond za Fond za elektroničke medije, znači za ono što mi nazivamo poticanje pluralizma bez obzira što se neke televizije poglavito lokalne toga apsolutno apsolutno ne drže i možemo reći da su sve samo ne jamac pluralizma na određenim prostorima. da je Vlada Republike Hrvatske na 21. sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijela odluku o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava po kojem nadzorni odbor može za predsjednik i članove uprave ugovoriti godišnju nagradu, varijabilni dio plaće u zagradi stimulativnu nagradu i to isključivo u trgovačkim društvima koja posluju s dobiti ili su smanjili gubitak odnosno u kojima je nadzorni odbor pozitivno ocijenio realizaciju plana restrukturiranja trgovačkog društva. Kaže se da stimulativna nagrada može se isplatiti jednokratno, nakon usvajanja financijskog izvješća za prethodnu godinu a za velika trgovačka društva iznosi najviše 80% od umnoška bruto plaće na mjesečnoj Zanimljivo bi bilo vidjeti da li možda takvu vrstu stimulacija ili godišnjih nagrada, ovdje stoji stimulativnu nagradu, posjeduje ili ostvaruje netko i na HRT-u. Vlada Republike Vlada Republike Hrvatske, dalje se kaže donijela je 25. studenog 2009. antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. koju od početka 2013. više nije na snazi, ali zato Ministarstvo pravosuđa RH donijelo u siječnju 2013. preporuku da trgovačka društva u većinskom vlasništvu države izrađuju godišnje antikorupcijske akcijske planove koji trebaju sadržavati pojedine mjere za suzbijanje korupcije iz područja njihova djelovanja. Bilo bi zanimljivo vidjeti da li se na taj "antikorupcijski akcijski plan" netko u HRT-u

bitno poboljšati ali kada vidim kako funkcioniraju mediji na nekim lokalnim razinama onda vidim da je naprosto HRT spram njih majčina dušica. (SDP)** Imamo replike prijavljene, točno ih je 7. Jedna je tek upućena poštovanom Ivanu Grubišiću iznijet će je Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa evo ga kolega Grubšić je dosta govorio o kadrovskoj situaciji na HTV-u, pretpostavljam da je i on kao i ja na kraju krajeva to se vidjelo iz dosadašnjih rasprava i veći broj kolegica i kolege dobio informacije od strane ljudi koji su zaposleni na HTV-u. I meni su se također obratili, i izrazito su revoltirani sa činjenicom kakva je politika plaća na HTV-u odnosno da postoje pojedinci koji imaju izrazito visoke plaće 30 tisuća kuna i više, a s druge strane jako veliki broj koji rade znače konkretne stvari na terenu imaju izrazito niske plaće. U tom smislu su predložili da se razmotri mogućnost da se visina plaća na HTV-u limitira između 15 tisuća kuna kao najviša moguća plaća i 5,5 tisuća kuna kao minimalna plaća jer bi se na kraju krajeva i tako ukupna masa plaća pravednije rasporedila unutar samog HTV-a. Ovdje je bilo također jako puno riječi o tome da HTV ustvari ne obnaša ulogu javne televizije i činjenica je da postoji određena kriza na HTV-u i kriza sa HTV-om što je na kraju krajeva i vidljivo iz izvješća pa bi se možda trebalo razmišljati o određenim reformama koje bi išle u pravcu promjene određenih upravljačkih ovlasti i odgovornosti u smislu poslovanja koje bi se više prebacivala na izvršna tijela poput nadzornog odbora, koordinacije sindikata i Vijeća HRT-a pa se nadam da će to biti na kraju krajeva i neka tema za razmišljanje. Replika Dražen Đurović upućena Damiru Kajinu. Međutim, ono što mislim da bi on u ovom vremenu mogao napraviti i ja bih ga to zapravo pozvao da to učini a to je da vrati ove dvije novinarke na posao jer će i njemu u vremenu kada prestane biti ravnatelj biti lakše u životu. Dakle da te dvije novinarke Karolinu Vidović-Krišto i Nada Prkačin vrati na posao. I druga stvar koju bi mogao i bilo bi dobro da on učini jer će njegov nasljednik to puno teže učiniti a to je kada je riječ o odvjetničkim uslugama za ovrhe. Jer to se već govorilo godinama o tom problemu u mnogim privatnim sustavima ovrhe ispisuju administrativni službenici, nikakvi pravnici. Zato vam ne treba ni odvjetnik, ni pravnik, postoji špranca u osiguravajućim društvima, u različitim tvrtkama ne plaćaju nikakve odvjetničke usluge niti pravničke već administrator ispiše iznos, rokove, kašnjenja i to pošalje. Imate, ako ste mogli napraviti od kamermana novinare 5U1 u dopisništvima siguran sam da imate administrativnog osoblja dovoljno i u HTV-u da njih 50 ili 70 koliko ih treba izdvojite i u roku od nekoliko sati educirate da da ispunjavaju te šprance o kašnjenjima i da to pišu i da taj trošak ovršnog prijedloga ne mora biti 200 ili 250 kuna već da on bude 10 ili 15 kuna kao što je već danas u mnogim privatnim sustavima. I to bi bilo nešto što vi možete riješiti u roku od 2, 3 mjeseca a što bi vam sigurno donijelo puno pluseva kod hrvatskih građana koji su i ovako preopterećeni i plaćaju skupu pretplatu a onda ih taj trošak ovrha još prilično, prilično pritišće. Dakle nemojte vjerovati tome da to mogu i pišu samo pravnici, odvjetnici i slično. Vrlo je to jednostavan sustav koji svatko može pisati. ja opet pozivam sve zastupnik da ne repliciraju predlagatelju kada se već javljaju na repliku kolega. Iskoristite svoje govorničke vještine koje sigurno imate pa to napravite tako da to barem izgleda da replicirajte Kajinu. Pokušajte drugi put. Odgovor na repliku, koja uopće nije bila upućena njemu, Damir Kajin. Nenad (SDP)** Naravno slažete se. Nova replika Boro Grubišić Damiru Kajinu. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Ja ću izravno gospodinu Kajinu govoriti bez dakle da se obraćam ravnatelju Hrvatske televizije. Kolega Kajin spomenuli ste tv centar u Puli koji je otišao u prostorije koje su u vlasništvu OTP banke, pri tome ste ili zaboravili ili namjerno niste izrekli da se ista stav dogodila i u Dubrovniku. Pa ja sada ne znam hoće li glavna televizija ovdje u Zagrebu isto ako ima OTP banka kakav prostor pa da iseli sa Prisavlja u OTP banku. O vezama OTP banke, evo vi ste spomenuli MOL, ja ne bih govorio jer nemam dovoljno argumenata o tome. O ugovoru sa ZAMP-om u težini ili u visini od 60 kako ste vi rekli 7 milijuna kuna tu je bilo određenih provjera ali navodno policija je odustala od daljnjih traganja. Pa vjerojatno i znamo zbog čega je odustala. O odvjetničkim troškovima o kojima ste također govorili 21 odvjetnička kuća zarađuje na račun Hrvatske televizije, odnosno pretplatnika Hrvatske televizije milijun i 600 milijuna kuna. Zaista kolega Đurović je iznio dobar prijedlog, ja mislim da ćete se vi i složiti sa time da svaka pa i gradska tvrtka Komunalac ima svoju službu koja šalje opomene i ostale komunikacije sa građanima koji im može, tako isto i Hrvatska televizija koja je zaposlila, rekli ste sami 71 djelatnika novoga od čega njih 13 ima koeficijent preko 21 ili, pardon preko 13. A to znači da ti ljudi koji nisu u onom produktivnom dijelu Hrvatske televizije, dakle u tzv. izvršnoj službi za koju je zapravo i glavna uloga Hrvatske televizije nego su administrativni rukovoditelji, evo npr., izvršni urednik, pa onda, samo da evo

Da ja si isto postavljam pitanje zašto te poslove ovrha ne rade pravnici ili zaposlenici Hrvatske radio televizije. Ili naprosto se neka, neke odvjetničke urede pod navodnicima puni sa tim novcima koji će kasnije vaditi jamstva za one koji će im to ustrebati. Rekoh da je tako jedan zagrebački političar došao do jamstva od 15 milijuna kuna netko je morao uzeti kredit, na taj kredit treba platiti kamatu 8 ili 9% ne znam, 10 ili 7% pa koliko onda to košta ta odvjetnička obrada. Šta je to? Mislim nemojmo se naprosto farbati svi znamo što u pozadini stoji. Ja još jedanput želim upozoriti da u sadašnjem prostoru radio Pule na adresi Obale maršala Tita 10/2 ima i fizički i funkcionalno sasvim dovoljno prostora za smještaj postojećih 35 ljudi sa radija i 20 sa televizije koji su kako mi pišu normalno zaposlenici od '93. smješteni u Dom hrvatskih branitelja. Predlažu da se umjesto nepotrebnih troškova preseljenja i najma ostane zajednički u dovoljno velikom prostoru radija Pule. Ili je po srijedi nakana da se cijeli taj kompleks proda pod navodnicima poznatom kupcu. Ako je tome tako e onda istarskoj i hrvatskoj javnosti treba jasno, nedvosmisleno reći što je nakana. Jednako tako, vidim da i u Dubrovniku i u Zadru su po istoj špranci kao i u Puli ili kako bi dole u Puli trebalo biti, koji su bili znači razmješteni na dvije lokacije: HRT centar Dubrovnik u Vili Dubravka i Vili Čingrija, sada su zajednički smješteni u iznajmljene prostore OPT banke u Dubrovniku. Nova replika, Ivan Drmić.

Gospodin Radman je samo trenutni krivac za trenutačnu situaciju na HRT-u, ali je jednako kriv kao i svi oni ravnatelji koji su bili i služili vladama prije njih. Poznato je da tijekom ovih 25 godina svaka Vlada koja je došla, svaki novi ravnatelj dovodio je svoje pouzdane kadrove, poslušnike kako novinara tako i ostalo osoblje. Ali Ima jedan drugi problem, što je svi oni koje je doveo bivši ravnatelj, bivša Vlada, ostali su uhljebljeni na HRT-u i danas primaju debele plaće, a ne rade ništa. Tako smo došli u jednom trenutku čak do 3500 zaposlenih, danas je to 2800 zaposlenih, sa malom tendencijom smanjivanja. mi objasnite gospodine Kajin kako je moguće da HRT za ovaj program koji ima, koji je kvalitetan toliko koliko je, ima zaposleno 8 zaposlenika na jednog zaposlenika koji radi na komercijalnim televizijama. Da li je taj program 8 puta kvalitetniji? Ne bih rekao. Postavio bih pitanje da li je uopće imalo kvalitetniji. Bez obzira na to ne bi mi smetalo ni da ovih tisuću ili nekoliko stotina ljudi što ne rade ništa a primaju plaću, ne bi mi smetao ni loš program jer ima jednostavno rješenje na to, kad je loš program prebaciš na drugu televiziju ili ugasiš televizor, ali mi smeta da to financiraju hrvatski ljudi koji nemaju jednostavno svojoj djeci dati što za jest. Nedavno je bila rasprava u ovom Saboru da u Hrvatskoj državi ima gladne djece. Ljudi otkidaju

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin, želio bih nešto dodati na raspravu koju ste imali kada ste spomenuli različite lokalne medije i njihovu ovisnost o lokalnim šerifima, nazovimo ih tako i tu ste potpuno u pravu. Iako ti isti mediji dobivaju kad dobivaju koncesiju preuzimaju obavezu da izvještavaju o javnim događanjima što oni često rade izuzetno pristrano. To je posebna priča i to nema veze s ovim. Iz te perspektive rad HRT-a je bajan, bajan zato što svaka politička opcija može doći na tu televiziju i može se čuti njezino mišljenje za razliku od različitih lokalnih radiopostaja i televizija. I također bih iskoristio ovu priliku i posebno bih pohvalio Hrvatski radio-Radio Osijek i njegove djelatnike koji su izuzetno predani, korektni u svom poslu, izvještavaju više nego korektno i ozbiljno i ja još u svom političkom djelovanju nisam doživio da su neku političku opciju zakinuli prilikom iznošenja njihovih stavova. Hvala. Zadnja replika… Kolega Kajin, vi ako mislite odgovarati na repliku morate podići pločicu. … /Upadica se ne razumije./ … Pa gledajte, moj suradnik dobro, ajde povući ću se i sad. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolege, ja vas lijepo molim da ne galamite i ne pokušavate raditi red na sjednici. To ću sasvim sigurno uspjeti i sam napraviti. Kolega Kajin, morate podići pločicu tako da vas vidimo ili suradnik ovdje ili ja. … /Upadica se ne razumije./ … Ja vas gledam i gledao sam vas cijelo vrijeme i niste podigli pločicu. Posljednja replika, Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Kajin, u svojoj raspravi ste spomenuli, čitali ste zapravo ono što iz izvješća se vidi a to je gledanost HTV-a, barem onog dijela njegovog najvažnijeg programa. Možemo reći da HRT prolazi sudbinu svih onih velikih javnih institucija koje su tu sudbinu prolazile u tranziciji i tu zapravo vidimo te slične dodirne točke. Kad govorimo o gledanosti ona je bila prije '90. i 45% u informativnom terminu, sada je oko 9%, ali gledanost sigurno nije nešto po čemu bi mogli vrednovati rad HRT-a jer on se nalazi u specifičnim okolnostima. okolnostima. HRT ne dodvorava se javnosti i ne samo onim sadržajima koji su u javnosti prikladni već ona mora i oblikovati tu javnost. To je njena uloga i zadaća. U tom smislu se ona nalazi u jednoj neravnopravnoj utakmici s komercijalnim televizijama. Ja bih isto volio, a vjerojatno i većina ovdje da nogometni klub Dinamo danas igra u osmini finala Lige prvaka, ali vi znate da je veliki broj dobrih igrača koji su u tom Dinamu stasali, oblikovali, otišli u velike europske klubove. Pomalo ova slika govori i o stanju na HRT-u jer mnogi novinari koji su stekli svoj ugled i kredibilitet na toj kući su otišli u komercijalne televizije. Vi ste u tome spominjali u raspravi i zapravo je HRT teško i dovući te ljude jer opet dolazimo do novca i kako te ljude platiti. A jedna od važnih stvari u informativnom programu je uvjerljivost i to zapravo diže gledanost. Uvjerljivost se postiže godinama rada koji je koji je onda prepoznat u javnosti. Naravno da HRT mora na tome ustrajati da u informativnom i dokumentarnom programu bude kuća koja je vodeća u odnosu na komercijalne televizije. Na repliku odgovara Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa neka HRT bude slobodna, neka bude neovisna, neka bude nezavisna, neka bude dostojanstvena i neka bude dostupna svima i onda će se vjerojatno i ove tablice o njihovoj gledanosti početi mijenjati. Gledanost će biti veća, a ne da iz godine u godinu ona rapidno pada. Ali bez obzira na sve, još jedanput ću ponoviti i ovakva Hrvatska radio televizija dostupnija je svima nego bilo koja druga komercijalna televizija. A ono što se dešava na lokalnoj razini poglavito na prostorima iz kojih dolazim ja mislim da toga nije bilo niti u onim olovnim godinama nakon Drugog svjetskog rata ili između Drugog svjetskog rata. Toliko na čast lokalnoj vlasti. Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom u ime klubova, pa će tako u ime kluba HDZ-a govoriti poštovana Sunčana Glavak, a poslije nje Jasen Mesić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju. Vidim ovdje je i gospodin Gotovac, gospodin Sruk, nismo ni riječi čuli. Ali eto, ljudi došli, pa neka i oni čuju što mi imamo reći o ovome što su nam poslali. Predmetno izvješće koje smo čuli, eto na početku 2015. godine odnosi se na davnu 2013. godinu i s obzirom na duljinu stajanja na čekanju od više od godinu dana možemo konstatirati samo ne da stvari nisu krenule na Hrvatskoj radioteleviziji na bolje, štoviše kaos se nastavlja. Nije repriza već sapunica koju plaćaju građani RH. Pompozno najavljivani i ovdje opisan kao uspjeh proces restrukturiranja doveden je do jedne riječi. Ako je suditi prema svakodnevnim vapajima sa Prisavlja od restrukturiranja do zastrašivanja. O metodama uvjeravanja dostojnih Kafkinog Procesa nepoćudnih nešto ću kasnije. Dokument koji nam je predstavljen bez presedana je jednostavno prezentiran i to bez da smo imali uvid u ostvarenje ciljeva i obveza HRT-a iz ugovora s Vladom RH za 2013. godinu. Naime, Programsko vijeće dostavilo je Vladi i Saboru u srpnju prošle godine svoje mišljenje. Međutim, u bespućima nadopuna izvješća vezanih uz HRT nije došlo do zastupnika što je tragikomično. Jednako je takva uloga po donošenju novog zakona i članova Programskog vijeća koje bi trebalo biti kontrolni mehanizam u provođenju upravo tog istog ugovora. Tako sada, tako mi časne riječi samo što nije zavapio glavni ravnatelj na početku današnjeg obraćanja, sve na HRT-u protiče bez većih problema. Pristojba se naplaćuje uredno, pa tako ako je netko ne plati uredno, uredno ga se ovrši. Broj zaposlenih prema podacima koji su predočeni od kraja 2012. do početka 2013. smanjen je čak za 8. Morate priznati velike uštede. Ali se zato zna da najvećem javnom poduzeću u RH svake godine upuca se milijardu dvjesto milijuna kuna na ime pristojbe koja je jedini kako se navodi i u izvješću parametar stabilnosti poslovanja HRT-a. Drugim riječima kaže nama i glavni ravnatelj, ako mi nećemo plaćati pristojbu oni neće imati od čega živjeti. Iz toga proizlazi radio, ne radio pristojba će dolaziti i redovito najkasnije do petog u mjesecu od te iste pristojbe poznatije kao pretplata od koje se uredno potrošilo na plaće nepoznatog broja zaposlenih na današnji dan pola milijarde kuna. Kolike su plaće ovdje smo već pokušali doznati. Javnosti se to čuva tajnije od onih primjerice zaposlenika NASA-e, prije bismo možda dobili odgovor koliko su njihova primanja. Tako se samo moglo doznati da je štednja završena i da se od 26. siječnja ove godine na HRT-u plaće mogu slobodno kretati do 26000 kuna za one koje ih možda do sada takve još nisu imali. Tako se potiču pro recesijske mjere, jer treba se osigurati dolaze izbori. Treba smijeniti još kojeg urednika i postaviti svog ako ih još imamo. Jer naime, od svih onih smijenjenih morat ćemo zavrtjeti još jedan krug, pa da vidimo ima li još netko tko može po nalogu iz zgrade preko puta raditi ono što se treba. U bespućima programskih sadržaja, izmjena pravilnika, unutarnjeg preustroja iz kojeg se ne zna tko je kome, zašto, kada i gdje nadležan tko vam mora dati potpis ne bi liste 14 puta obišli zemaljsku kuglu. Ono što je u interesu javnosti jest ispunjavanje ugovora s Vladom RH, a za njega je zaduženo Programsko vijeće. Njegova je uloga uredno svedena na fikus. Ne treba ga posebno zalijevati, jer ga ionako nitko ne gleda, a kamoli čita. Ljudi dolaze na sastanke, pišu uglavnom ravnatelju, on njima ne odgovara i tako u krug. Stoga ne čudi da je jednom prigodom vrlo slikovito glavni ravnatelj apostrofirao ulogu Vijeća riječima: "Nisu oni tu da razmišljaju i sudjeluju u stvaranju programa već su tu da komentiraju programe koji su prikazani." I što onda? Ništa. Jednako tako članovi vijeća ako se usude raditi ono što im je zapravo i dano kao izabranim članovima Programskog vijeća, kao što je to primjerice o posljednjem bljesku informative pri praćenju inauguracije predsjednice Republike Hrvatske bio potaknuo izabrani član vijeća Jozo Barišić, prijeti mu se naravno otkazom. Ništa čudno, jer za verbalni delikt već se letjelo s HRT-a i to po kratkom postupku što se eto drznula ovaj puta otvoriti usta i Hloverka Novak-Srzić ponovo, pa se i njoj prijeti navodnim otkazom, a da o Karolini Vidović Krišto i mnogima drugima koji su to već doživjeli da i ne govorim. Stoga bi bilo zanimljivo čuti koliko je radnih sporova u tijeku na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno koliko je HRT radnih sporova izgubio. No, nije ovo usamljena priča o otkazima. Smijenjenih četrdesetak urednika, ukidanje emisija, ukidanje dopisništva, nesrazmjer otpuštenih i zaposlenih. Jer radna jedinica ljudski potencijali teško to može sve zbrojiti. Tako su za 2013. uspjeli izdati 36 redovitih otkaza ugovora o radu, 6 otkaza izvanrednih i redovitih kažu ponovo, 43 odluke o mirovinama. Iz ovih podataka zapravo nije razvidno koliki je broj otkaza podijeljen, koliko je to ljudi iz dopisništava. No, ono što jest uočeno da će se ove godine izdvojiti 5 milijuna 800 tisuća kuna za agencijske usluge za privremeno zapošljavanje. Zanima me tko će zaposliti te ljude, koja je to agencija, za koju proviziju i gdje će ti ljudi raditi? S jedne strane pričalo se o restrukturiranju, što je podrazumijevalo i smanjenje broja zaposlenih. A kad eto vidimo na pomolu nova zapošljavanja. Govoreći o štednji koju je višekratno apostrofiralo ama baš svako iole relevantno tijelo na HRT-u tako će se primjerice jako štedjeti na inozemnim putovanjima. Za ovu godinu za inozemna putovanja planirano je 10 milijuna kuna. I to za agencijske usluge za smještaj na službenim putovanjima u zemlji. Putovat će se i diljem svijeta i to za nešto više od 8 milijuna kuna. Ako niste zadovoljni programom ne morate ga gledati, ali morate ga plaćati. Tako kaže zakon. Ako ne plaćate možda dobijete pismo od HRT-a, a oni bome vole pisati jer za poštanske usluge ove godine HRT-u treba 10 milijuna kuna. No zato ako dolazite na HRT bit ćete sasvim sigurni jer usluge tjelesne zaštite ove godine koštat će 4 milijuna kuna, garancija su vaše sigurnosti. A tamo je bome i sve čisto i to za 2 milijuna i 400 tisuća kuna. Silni milijuni, puno brojeva koje mediji najmanje vole ali kad ih sve zbrojimo neće nam biti nimalo smiješno. A sada program, kako bi HRT uopće znao što se zbiva na tzv. javnom servisu provodit će kontinuirano istraživanje gledanosti programa i to za 5 milijuna kuna. Gospodine glavni ravnatelju evo mi ćemo dati mali doprinos štednji nemojte potrošiti 5 milijuna kuna, dođite češće u Sabor, dođite češće na sjednice odbora pa ćemo vam mi reći kako izgleda program odnosno ono što nama ljudi pišu i kako reagiraju gledatelji nakon što su izloženi ovakvim i onakvim emisijama na HRT-u. A kad smo već kog gledanosti koja naravno nije glavna zadaća javnog servisa evo kako stoje stvari primjerice u prosincu 2014. godine i to u prime timeu od 19 do 23 sata. Analiza gledanosti u sve tri mjerene skupine, dakle plus 4, zatim 18 do 50 i iznad 50 nadalje među deset najgledanijih emisija bio je sport jednom HTV-a. Dakle, ne govorimo ovdje o zabavnim sadržajima, govorimo o informativnom programu. O tome je besplatno željelo govoriti i Programskom vijeće, upozoravajući upravo na nedostatke u programskom smislu pa tako i nužna poboljšanja ugovora s Vladom. Vijeće je stajališta da treba prije svega u predlaganju novih programskih sadržaja i ukidanja pojedinih emisija biti o tome na vrijeme izvješteno. Jednako kao što vijeće pojma nema u ovom trenutku a može doznati naravno iz medija da će se središnja informativna emisija, dakle Dnevnik HRT-a, početi emitirati u 19 sati i to uslijed sheme što je doista neobično i dosada neviđeno. Vijeće jednako smatra da HRT mora dosljedno ulagati u ispunjavanje svoje javne funkcije što znači da mora ulagati u svoje potencijale i kreativne snage. Treba u njih ulagati, a ne treba ih kažnjavati, zatvarati i ne dati im da rade. Programsko vijeće jednako tako smatra da se obećani multimedijski ustroj i preobrazba HRT-a nisu pretvorili u javni servis i da ne ispunjava u svakom slučaju ulogu javnog servisa što bi trebalo činiti. Česte kadrovske promjene, tri promjene sheme te radikalan preustroj kao posljedice su imali nestabilno okružje koje je prema mišljenju članova Programskog vijeća obilježilo 2013. godinu. O 2013. govorili smo, sjetit ćete se samo na trenutak, bilo je tamo samoubojstava, seks skandala i čega sve nije bilo. To je bilo ono o čemu su mediji pisali a ono čega je bilo najmanje to je bilo citiranje HTV-ovih novinara. Ono čemu se ne pridaje jednako tako dovoljno pozornosti jesu tzv. novi mediji koji više i nisu tako novi. Informativni programski sadržaji još od ustroja IMS-a trajan su problem čija je posljedica znatan pad gledanosti. U svakom slučaju nužno je donošenje aneksa ugovora u cilju ispravljanja uočenih nelogičnosti, što prije treba sastaviti aneks ugovora sa Vladom RH i postaviti jasna pravila o evidentiranju emitiranih sadržaja, postavljanju sadržajnih i formalnih pravila o godišnjem izvješću, tromjesečni nadzor ispunjavanja kvota i fokusiranje godišnjeg izvješća na kvalitetu javne usluge HRT-a. Prije svega sada je veljača pa ako se počne iz mjeseca u mjesec pratiti što se događa na HRT-u onda nećemo možda o Izvješću za 2015. godinu slušati 2020. godine. Kolegice i kolege i ovo što mi sada razgovaramo u ovo vrijeme o javnom servisu mislim da građani RH pitaju pa jesu li oni normalni? U vrijeme kada je goruća nezaposlenost, kada nema stranih investicija, kada se ljudi pitaju kako će kupiti kruh i mlijeko mi raspravljamo o javnom servisu koji nam nakon toga u 19,30 a po novome u 19 sati ne servira ni pola onog zašto ih plaćamo. Točno je netko rekao puno je ljudima 80 kuna. Puno je ljudima i 5 kuna i možda bi trebalo razmisliti o ogromnim novcima za naše najogromnije javno poduzeće. Temeljne zadaće svakog medijskog servisa jest djelovati u javnom interesu, pružiti potporu demokraciji. Ono što mi možemo reći sa strane opozicije jest da nam ta demokracija i nije baš bila potpomognuta nekom potporom štoviše puno puta bila nam je uskraćivana. Da ne bih ja uskratila vrijeme mom kolegi Jasenu Mesiću koji će više govoriti o Izvješću nadzornog odbora samo ću reći za kraj HRT ima sjajna novinarska pera, ima odlične ljudi koji mogu iznijeti sjajne programe. Nemojte ih zatvarati u neka bespuća javnog servisa, nemojte im se prijetiti otkazima, nemojte ih ucjenjivati parkirnim mjestima. Dajte ljudima da rade i da HRT počne ispunjavati ulogu javnog servisa. Nastavak poštovani Jasen Mesić. Izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ravnatelju sa suradnicima. Dobro ste primijetili da slušamo Hrvatski radio, dobro ste primijetili i da gledamo Hrvatsku televiziju. To je pitanje i našeg nacionalnog izričaja prema našoj i i nacionalnoj tradiciji i nacionalnoj kulturi. A koji drugi radio i televiziju bi trebali gledati u ovo vrijeme u RH? Zato o tome govorim jasno oštrije nego o drugim stvarima zato što nam je stalo da ipak ostanu barem osnovni prerogativi javnoga servisa. Nije točno da glavni ravnatelj nema utjecaj na ravnatelje, jer postavlja i ravnatelje programa i odlučuje o urednicima. Prema tome, objašnjenje ja ko glavni ravnatelj ne mogu odgovarati ono što se događa u informativnom programu nije točno, kao što nije točno da vladajuća politika nema utjecaj na glavnom ravnatelja. Ima jel će i sada vjerojatno glasati za ovo izvješće i time mu omogućiti nastavak mandata kao što su mu omogućili nastavak mandata nakon što su silom većine promijenili zakon koji je podrazumijevao politički konsenzus. Pita se gospodin predsjednik Hrvatske vlade gospodin Milanović o čemu bi trebao s HDZ-om i opozicijom razgovarati kad je u pitanju konsenzus? Pa evo gospodine predsjedniče Vlade prvo o Zakonu o HRT-u gdje ste dokinuli mogućnost političkog konsenzusa. Evo vam za početak šansa da uspostavimo hrvatske javne institucije onakvima kakvima bi trebale biti što ste srušili u prvom mogućem naletu ovdje u Hrvatskom saboru izglasavši to većinom ruku. I šta smo dobili? Podsjetiti ću na ono što su kolegice i kolege govorili, progon novinara, progon urednika, progon svega onoga što na HRT-u ne misli onako kako glava, slobodno mi replicirajte kolegice i kolege pa ću vam navesti imena. I nije točno šta kaže uvaženi gospodin Kajin da je HDZ kad je bio na vlasti postupao tako jer je HDZ na vlasti 2010. godine donio zakon koji je podrazumijevao politički i za to dobio podršku ondašnje opozicije koja kad se je dočepala vlasti nakon izbora je to promijenila. Kolike su plaće vodećih ljudi na Hrvatskoj televiziji, zašto bi to bila tajna, zašto kad to plaćaju hrvatski građani koji imaju pravo znati kolika ja plaća i predsjednika Vlade, i Hrvatskog sabora. Zašto je to problem, zašto u 400 i nešto članaka o HRT-u koji su izašli za 2013. godinu u više od dvije trećine imamo naslove o skandalima, zašto još uvijek nemamo provedenu do kraja metodologiju vođenja odvojenog knjigovodstva od javnog od komercijalnog što je naša zakonska obveza? Zašto imamo stalno latentno pitanje sukoba interesa u vodstvu HRT-a? Podsjetit ću da se postavljalo sukoba interesa gospodina Borisa Sruka koji je ovdje danas tu, slučaj gospodina Zimonje kojeg je povjerenstvo kaznilo sa 7 tisuća pitanje sukoba interesa glavnog ravnatelja koji je kažnjen od povjerenstva. Pitanje nepravilnosti kod slučaja Maje Tokić i kod slučaja Adrijane Tomašić. I onda se traži od nas da imamo povjerenje u vodstvo HRT-a. Nije ne bi trebala, da gledanost ne bi trebao biti jedan od argumenata, to stoji kod niza programa, ali ne stoji kod informativnog. Jer informativni program ukoliko nije gledan znači da nije objektivan i relevantan. To stoji za pojedine programe koji se tiču kulture, umjetnosti i ostaloga koji bi trebali širiti saznanje u javnosti o tome. Za informativni program to poštovani kolege poštovani kolege ne vrijedi. On mora biti čim gledaniji. Nažalost poneke informativne emisije dovode do toga da je zapravo onaj dio koji se odnosi na vremensku prognozu najobjektivniji i najtočniji, dok sve ostale stvari idu na ruku vladajućoj koaliciji. Jer zašto bi inače vladajuća koalicija koja kaže da je podigla ljestvicu visoko da je Bundesliga podržavala ovo vodstvo Hrvatske televizije i nakon nalaza povjerenstva o sukobu interesa. Pa podržava ga zato što politički odgovara vlasti i koaliciji na vlasti. U tome je veliki problem poštovane kolegice i kolege. Zašto smo izgubili šansu političkog konsenzusa pa i kontrolnog mehanizma u Hrvatskom saboru? I pitaju se danas kolegice i kolege kakve na kraju krajeva rezultate će dati naša rasprava? Hoće li jednostavno ravnatelj sve to svojim suradnicima saslušati i nastaviti dalje znajući da ima podršku vladajuće većine, znajući da ima političku zaštitu i znajući da ima političkog mentora. ima političkog mentora. Na HRT-u smo bili svjedoci samoubojstava, otkaza ako je netko to prijavio, nepoštivanje zaključaka nadležnog Odbora za medije i ovdje i Hrvatskog sabora koji je tražio dodatne informacije i nije ih dobio. Imamo informacije i nadzornog odbora i Programskog vijeća da im se ne dostavljaju adekvatni podaci, imamo situaciju da ste sučeljavanje u prvom krugu za predsjedniče izbore na HRT-u pretvorili u show program angažiravši voditelje koji nikad nisu vodili takvu vrstu emisija. Tek nakon određenih intervencija javnosti je to donekle ublaženo. To je odgovornost koju HRT mora nositi. Spominje se ovdje kvaliteta trećeg i četvrtog programa, jel onog četvrtog programa na koji ste prebacili prijenos Sabora i prekidate ga svakih sat vremena vijestima? Kako je to moguće gospodine glavni ravnatelju da za ravnatelja programa zapošljavate čovjeka koji je bio vaš protukandidat na izborima za glavnog ravnatelja i za vas obavlja onaj dio posla koji vi ne želite ili nećete? Čiji program on provodi njegov koji nije prošao na izborima ili vaš gospodine ravnatelju koji je prošao na izborima? A ja tvrdim da niste izabrani radi programa nego upravo radi one političke podrške koju ste dobili ovdje u Hrvatskom saboru. Imate emisiju "Televizija o televiziji". Zašto tamo nema nikoga od predstavnika hrvatske opozicije, bilo koje stranke da kaže šta o tome misli? Zašto se s programa skida "Volim Hrvatsku" emisija a uvode emisije engleskom naziva i naslova? Kome to smeta? Je li netko nešto mogao ružno naučiti iz toga? Govorimo ovo zato, ovakvim tonom jer nam je stalo, jer je to jedna od kapitalnih institucija na koju ni vi ni vaši suradnici nemate pravo i nije vam Bogom dana kao što ni nama ovaj Hrvatski sabor nije Bogom dan nego je i odgovornost i naša za ovu instituciju i vas kolegice i kolege iz većine. Ako se pitate gdje možete početi sa političkim konsenzusom, u suradnji sa opozicijom koji bi mogao trajati i desetke godina, evo vam prve šanse. Pokrenimo zajednički ako treba novu izmjenu Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i postavimo politički konsenzus. Borimo se za jednu instituciju koja je nosila nacionalni identitet kroz desetljeća, usprkos svemu. Poštujmo ako treba i autorska prava naših umjetnika ali ne način da se sklapaju ugovori sa HDS ZAMP-om tri godine unaprijed kao s nikim drugim. I na taj način da taj ugovor isti dva puta padne na sjednici nadzornog odbora i onda nakon toga bude izglasan. Što je to natjeralo članove nadzornog odbora da promjene mišljenje? Kada i kako? Je li to način kako će se voditi investicije, ovo što ste rekli gospodine ravnatelju u budućnosti? Tko će ih provoditi i na koliko transparentan način? Ako pogledate listu sukoba interesa onda molim vas dopustite našu veliku zabrinutost po tom pitanju. Sve to govorimo zato, ne zato da bi se bavili politikanstvom nego sa željom da to bude bolje. Da jednom to temu medija, javne kuće, javne institucije skinemo sa dnevnog reda. Poštovani gospodine ravnatelju, ako se već hvalite tome da ste ostvarili dobitak na Hrvatskoj radioteleviziji ove godine onda stvarno se moramo složiti sa onim kolegama koji kažu da ušteda nije glavni princip Hrvatske radiotelevizije. Onda to traži ako se već ostvarila ušteda da se više …/Govornik se ne razumije./… u proizvodnju jer taj segment Hrvatske radiotelevizije vuče kompletnu domaću audiovizualnu industriju koja ima preko 3 stotine malih poduzeća koji zapošljavaju ljude. To je vaša funkcija i kao, ako hoćete kao gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj koji ima mogućnost investiranja u pojedine segmente i to bi trebala biti vaša odgovornost. A ako već toliko dobro štedite pa onda otvorite pregovore da se plati i dio poreznog duga na koji ste na ovaj način otklonili sa pregovorima pa vratimo dio novaca u hrvatski budžet. Znamo svi itekako dobro kolike su potrebe i koliko hrvatskim građanima i građankama treba. Nadam se da će bar dio ovog što smo govorili biti usvojeno. Nadamo se. Do sada nas to iskustvo nije poučilo. Zasigurno nećemo prestati tako govoriti. Ne bojimo se ni privatnih tužbi, ne bojimo se ni bojkota u informativnim emisijama, ne bojimo se ni uredničke cenzure pa da vidimo kome će budućnost dati za pravo. Hvala lijepa. Prvih 9 je na Sunčanu Glavak. Početi će Branko Vukšić, izvolite.

Da bi bilo nešto relevantno treba vas publika prihvatiti. Publika mora gledati. Znači citira se ono što je gledano. Zabrinjavajuće je što nitko na Hrvatskoj radioteleviziji nije upalio crveno svjetlo upravo zbog informativnog programa. Naravno da se ne plašimo cenzure na Hrvatskoj radioteleviziji jer da se plašimo ne bi govorili o ovome. Oni koji se plaše neka se plaše i dalje ali se ne smijemo plašiti toga. Pitanje koje ste vi postavili su putovanja. Ja nemam ništa protiv da novinari Hrvatske radiotelevizije putuju, da se snimaju reportaže, da svakoga dana vidimo što se radi u susjedstvu, što se radi na drugim kontinentima. Međutim, nema tih nema tih emisija, pitanje je tko putuje, tko pegla kartice, na koji način se troši novac, to je pitanje. Na koje se festivale odlazi, tko odlazi na te festivale, tko putuje, tko ide razgledavati tehniku, koliko to košta i da li je to sve skupa potrebno? I onda pri tome prvo rezati dopisništvo i novinare rezati. Prije, isto tako zašto je ukinuta "Volim Hrvatsku", pa voditelj u "Volim Hrvatsku" se ismijavao iz jednog velikog gospodina Milka Milka Šparembleka. Nije znao tko je Milko Šparemblek. Zašto jer je Hrvatska televizija napravila sve da odu dva voditelja Goran Navojec i Rene Bitorajac koji su sjajno radili tu emisiju i sjajna emisija je bila. Međutim sada su je doveli na prosjački štap, sadržajno, jer su doveli neadekvatne voditelje koji ne znaju tko je Milko Šparemblek što je sramota za Hrvatsku televiziju, tu je trebalo smijeniti. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Jedna mala statistika prije odgovora na repliku. Od ovih 15 replika na izlaganje kluba HDZ-a 9 ih dolazi iz kluba HDZ-a. odgovara Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja molim članove kluba HDZ-a da dopuste Sunčani Glavak da odgovori. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Vi u maniri dobrog spikera i statističara vrlo uspješno vodite sjednicu. Dakle da, kolega Vukšiću, program je konačni proizvod i to je ono što u konačnici ljudi smatraju televizijskim proizvodom. To je program. I točno je da ljudi trebaju putovati i ja nemam ništa protiv, međutim upitno je što smo isporučili za ta putovanja. Ono što nije dobro, a što nisam uspjela reći u mojoj raspravi jest getoiziranje pojedinih medijskih sadržaja. Ako ćemo i pohvaliti Treći program, ako ćemo reći Četvrti je neželjeno dijete, ali onda ne smijemo reći kultura će biti na Trećem, kultura neće biti na Prvom. Pogledajte primjer BBC-a. BBC svi kreativci sjede u jednoj dvorani, jednoj sobi kako god želite, kultura je ravnopravna sa najvažnijom viješću tog dana što je radio Parlament ili što je radio predsjednik države. Ona ne smije biti smještena u svoju kućicu, ona mora imati ravnopravan status i mjesto u programu kao i sve ostalo. O tome se radi. Ono što nije dobro, nemamo dobar program za mlade, obrazovni program nema dovoljnu potporu, a sve što politika gleda jest kroz prizmu informativnog programa što nije dobro. Ali informativni program je jedino mjerilo u usporedbi sa komercijalnim televizijama, sve ostalo javni servis bi morao ispunjavati sukladno ugovoru s vladom, a to je ono gospodine ravnatelju što se nije u dovoljnoj mjeri učinilo. I kolega Vukšiću za kraj, žalosno je što primjerice nemamo niti jednu filmsku koprodukciju bilo kakvog hrvatskog filma u 2013. godini, zato novaca nije bilo. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolegice Glavak, ali zato imamo sad crno-bijeli svijet pa ćemo to gledati ali dobro. Govorili ste o iznosima plaća koji su zapravo tajna za sve građane iako saborske plaće, predsjednika Republike, predsjednika Vlade to nisu tajne. To ima točno objavljeno na stranicama ministarstva, Sabora itd. HRT je bastilja za sebe u koju se ne može ući i vidjeti njihove plaće, dođe se do podataka ipak. Pa se vidi da je odnos plaća na HRT-u onih koje su prikazane, bez anexa koji postoje još posebni tajni ili potajni anexi, dakle odnos minimalne i one koja se isplaćuje i najviše je veća nego 6:1. Ja dolazim

lakoća otkaza koje se dijeli nadilazi onu parolu iz partije koja kaže "pojavu osuditi, druga spasiti", kod njih se ne spašavaju drugovi. To je vidljivo na primjeru i Karoline Vidović Krišto i na primjeru Nade Prkačin i još nekih drugih koji su pa čak nisu u ovoj novinarskoj branši ali su završili samoubojstvom u HRT-u, uza sve ono što ste vi još rekli.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišiću, ispast će da stalno propitkujemo i da nas silno zanima pa kolike su plaće na toj HRT, međutim koji je iz nepoznatih potpuno razloga već 10-ak godina apsolutno nedostupan hrvatskoj javnosti. Zašto svi dužnosnici, zašto svi moraju koji dobivaju iz državnog proračuna ili građana Republike Hrvatske i 1 kunu predočit javnosti kolika su njihova primanja. Pa zar doista to mora bit tajna? To ne smije biti tajna, to mora biti javno dostupno, to bi moralo biti na webu HRT-a dostupno svima. To ne smije biti tajna. Međutim, problem je u tome kolega Grubišiću što smijenite 40 urednika pa njima nebrojeni broj mjeseci ostaje ista ta urednička plaća ili isti koeficijent. Pa onda smijenite novih 10 pa nebrojeni broj mjeseci ostaje i njima ta ista plaća ili ako ne ostaje mi to ne znamo. Ali tako dugo dok ne znamo slobodni smo o tome nagađati i mislimo i čini nam se da je tome tako. I onda je iz nepoznatih razloga nepoznati broj suradnika se ponovo angažira na HRT-u, tako barem kaže plan za ovu godinu, da će se preko agencije zaposliti. Pa neće valjda za 6 milijuna kuna ljudi tamo pljeskati, ovi koji su u studiju jer inače nitko ne bi pljeskao valjda sam po sebi. Mislim nema se čemu. I tako u nedogled, dakle vrtimo se stalno oko novaca. Jest, novac pokreće svijet ali na HRT-u čini mi se da politika malo bolje okreće ovaj kotač. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine ne znam da li bi vas nazvao potpredsjednik ili statističar ali to je valjda istovremeno. Kolegice Glavak, pa da bi riješili ove dvojbe vezano za plaće ja mislim da bi bilo najbolje da uputimo javni poziv preko HRT-a gospođi koja je povjerenica za informiranje. Zove se gospođa Anamaria Musa pa ukoliko uopće gleda HRT pozivamo je da nam odgovori je li moguće da jedna javna institucija krije podatke o plaćama svojih zaposlenika. Je li to uopće u skladu sa zakonima i je li to moguće da se to događa u jednoj demokratskoj zemlji? I kad već razgovaramo o demokratskim zemljama onda nije nikakva tajna da je gospodin Radman bio zadnji koliko se sjećam ja, možda će me on ispraviti, jedan od zadnjih direktora u komunističko vrijeme tadašnje televizije Zagreb koja je bila glavni instrument Agit propa komunističke partije. To nije nikakva tajna. Međutim u čemu je problem? Problem je da je recimo to on bio u istočnoj Njemačkoj nakon ujedinjenja institucije demokratske države Njemačke bi ga vjerojatno bili procesuirali i ne bi mu dopustili da više bude ikad na tom mjestu. Da je bio to u Poljskoj isto tako bi ga procesuirali i ne bi mu dopustili da bude na tom mjestu u demokratskom sustavu. je bio u Mađarskoj isto bi mu se dogodilo. U Hrvatskoj mu se to nije dogodilo. Mi se možemo pomiriti s time i reći o.k. U Hrvatskoj nije bilo lustracije, nismo se na pravi način postavili prema onima koji su vršili propagandu komunističkog totalitarnog režima. Međutim, ono što je najgore od svega je po meni izjava koju je dao gospodin Radman po pitanju sukoba interesa. On je rekao, ako mi Povjerenstvo reče da sam bio u sukobu interesa podnijet ću ostavku. Koliko se sjećam tako je bilo. Ne nije tako bilo?

Dotakli ste se sukoba interesa. Jest, još nije razriješena ova dilema bila. Znamo da sa nekretninama je i ovako i onako na HRT-u, pa se tako su dale nekretnine za dug, a još uvijek ne znamo što je sa onom nekretninom koja je bila sporna u ovom sukobu interesa jer onaj hotel SDP-a odnosno komunističke partije bio kupljen, plaćen, ko je kome tu ostao dužan samo nebo zna. vraćamo se na meritum stvari. Dosta toga nije javnosti dostupno. Ne moramo mi, čini mi se pozivati sa govornice ili iz sabornice povjerenicu za informiranje. Mi smo naime višekratno, evo i gospodin ravnatelj je ovdje i on ponovo sluša naše vapaje i ja sam sigurna da će nam gospodin Radman napokon udovoljiti i dostaviti ne koeficijente pa nam je poslao K1 – 1,7 plus tri i to vam je iznos plaće. Nitko živ nema pojma šta to je. Ali u svakom slučaju da ćemo dobiti odgovor na naše pitanje. Ono što jest jednako tako netransparentno, a što nas isto tako mora zabrinuti jest što program restrukturiranja o kojem se danas govorilo ovdje dosta i koji je trebao biti baza ili temelj da se nešto unaprijedi na Hrvatskoj radioteleviziji nije nigdje transparentno objavljen, pa ga zapravo mi ne možemo ni ocjenjivati ovakvim ili onakvim ocjenama zato zapravo nismo mogli ni pročitati, ni vidjeti što u kom segmentu točno i kada će se dogoditi. Bio je jedno kratko vrijeme objavljen, a onda je netragom nestao u bespućima virtualnog svijeta. Sad ćemo čuti repliku Ante Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice, istina naša javna televizija jest zrcalo, odraz našega društva a danas su kolege govorili da je to zapravo i igračka u rukama vladajućih. Pa stoga čudi da danas na ovoj sjednici nema nikoga od predstavnika Vlade, a još je gore što nismo dobili vladino mišljenje na ovo izvješće Nadzornog odbora HRT-e pa me zanima zašto je to tako. Odgovor Sunčana Glavak. i to je mišljenje Vlade RH na Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2013. gdje jednako tako se i Vlada poziva da bi trebalo se provoditi sveobuhvatne mjere restrukturiranja HRT-a i financijska konsolidacija i dugoročno održivo poslovanje, te potrebu žurnog postupanja u daljnjem provođenju mjera restrukturiranja i konsolidacije HRT-a i o tom mišljenju Vlade pisalo je da će ovdje na sjednicama Hrvatskog sabora i radnih tijela biti Andrea Zlatar Violić naša draga ministrica koja nikad ne dođe u Sabor. Zatim, profesor Borislav Šipuš koji uvijek dođe, ali danas ga nije poslalo. I još neki ljudi koji su navedeni ovdje u ime Vlade. Međutim, ovdje je gospodin Radman, on je valjda osobni izaslanik našeg dragog premijera Milanovića jer samo ću podsjetiti da kada je … …/Upadica Stazić: Samo malo. Samo malo./… Polako, polako. Kolega Šuker polako, ne vodite sjednicu. Kad budete vodili sjednicu onda ćete u njoj i uredovati. Ovako. Vi ovdje predstavljate svoje izvješće i apsolutno je nedopustivo da dobacujete zastupnicima kad oni govore. Ja vas molim da se to više ne ponovi. Izvolite nastaviti. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, žao mi je što nitko nije iz Vlade došao da obrazloži mišljenje Vlade i jednako tako žao mi je što mi nemamo mišljenje na predstavljeno izvješće Nadzornog odbora jer bilo bi uputno da nam se netko i od predstavnika Vlade ovdje pridruži i da možemo čuti što zapravo Vlada misli o svemu tome. Još jednom ponavljam,

Poštovana kolegice Glavak, pa rekli ste da Hrvatska radiotelevizija treba biti javni servis, da Hrvatsku radioteleviziju plaćaju građani. I onda 11. siječnja ove godine na toj televiziji koja bi trebala biti javna koju plaćaju naši građani ide prijenos inauguracije naše predsjednice gospođe Kolinde Grabar Kitarović i on počinje riječima: "Alfa ženka koja može pucati, pomusti kravu i voziti traktor." Sramotno! Time je podcijenila i uvrijedila ne samo našu predsjednicu gospođu Kolindu Grabar Kitarović, podcijenila je sve nas žene, podcijenila je sve glasače njih milijun i 115 tisuća i pitam se čija je onda to televizija i tko bi onda trebao plaćati? I danas 45 dana nakon tog dana iz HRT-a imamo najavu za interni postupak koji će se provesti protiv te voditeljice. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana Sunčana Glavak. Hvala lijepa. Kolegice slažem se s vama, seksizam, degradacija, apsolutno nepoštivanje žene prije svega, odnosno funkcije predsjednice Republike to se dogodilo u prijenosu inauguracije prve Hrvatske predsjednice. Mene čudi što nismo čuli da se oglasila primjerice povjerenica za ravnopravnost spolova, to me doista čudi, nema ni glasa. A obično je bila vrlo agilna kada je trebalo možda suprotnu stranu braniti. Pritom ne mislim na muškarce. Ono što na deklarativnoj razini stalno kažemo da su muškarci i žene ravnopravni vrlo dobro znamo da nisu. Jer jednako tako ne bi se neki ekscesi ili verbalne eskapade događale prema ženama jednako kao prema muškarcima, i to si moramo priznati. Dakle, takav stupanj demokracije zasada smo dosegli, takav stupanj ravnopravnosti zasada imamo. Radit ćemo na tome, međutim očekujemo jednako tako da se oglase i institucije kada za to ima potrebe i da to ne bude samo na deklarativnoj razini. Što se tiče sankcija koliko doznajemo iz medija čini se da će ih biti, mislim da je netko jako se zaigrao u Programu HRT-a dopustivši na ovakav sramotan način da se prati inauguracija predsjednice Republike. Zahvaljujem. Kad sam vas opominjao kolega Radman ja sam vam zaboravio napomenuti da vi kao predlagatelj možete ovdje doći za govornicu, imate pravo 5 minuta govoriti nakon svakog govornika i nakon iznesenih replika. Prema tome, mi sad još ovdje imamo jedan čitav niz replika koje ćemo nastaviti iznositi u 15,00 sati nakon stanke. A vi se onda nakon toga možete javiti za riječ. … /Upadica se Hvala vam